Brynjar Þór Níelsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Hilda Jana Gísladóttir, Eva Sjöfn Helgadóttir, Lenya Rún Taha Karim, Thomas Möller og Katrín Sif Árnadóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru þau boðin velkomin til starfa að nýju.

Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir nefndin einróma með staðfestingu kosningar Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur.

Tillögunni var útbýtt síðdegis í gær og forseti lítur svo á að samþykki sé fyrir því að taka tillöguna fyrir á þessum fundi. Svo er ekki og er málið tekið á dagskrá. Samkomulag er milli þingflokka um fyrirkomulag umræðunnar. Framsögumaður og flokkur ráðherra hafa 15 mínútur hvor og aðrir þingflokkar 12 mínútur. Í lok umræðunnar fá síðan allir þingflokkar þrjár mínútur. Ræðutími hvers þingflokks getur skipst milli þingmanna hans. Andsvör eru ekki leyfð.

Forseti. Dómsmálaráðherra Íslands, Jón Gunnarsson, braut gegn þingskapalögum þegar hann bannaði Útlendingastofnun að afhenda þinginu þau gögn sem þingið óskaði eftir á grundvelli 51. gr. þingskapalaga. Með þessu athæfi sínu braut ráðherrann gegn einni af grunnstoðum þingræðisins á Íslandi. Hann braut gegn upplýsingarétti Alþingis Íslendinga. Það er grafalvarlegt brot gegn þinginu, brot sem þingið má ekki láta yfir sig ganga eins og ekkert hafi gerst. Réttur þingsins til að kalla eftir þeim upplýsingum sem það þarf til að sinna störfum sínum er skýlaus, víðtækur og gríðarlega mikilvægur. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn og það má ekki leyfa ráðherrum að taka sér það vald að ákveða hvaða upplýsingar þingið eigi að fá og hverjar ekki. Ef við samþykkjum það einu sinni erum við að setja fordæmi sem er ekki bara hættulegt heldur beinlínis andstætt stjórnskipan lýðveldisins Íslands, enda er upplýsingaréttur þingsins tryggður í 54. gr. stjórnarskrárinnar. Þess vegna leggjum við þingflokksformenn Pírata, Samfylkingar, Flokks fólksins og Viðreisnar, fyrir hönd okkar flokka, til vantraust á hendur dómsmálaráðherra, Jóni Gunnarssyni, til að standa vörð um grundvallarstjórnskipan Íslands. Um það snýst þessi tillaga, ekkert annað. Hún snýst ekki um veitingu ríkisborgararéttar, hún snýst ekki um Útlendingastofnun, hún snýst ekki um útlendinga, hvað sem hver segir. Allra síst snýst hún um dylgjur dómsmálaráðherra í garð þingmanna allsherjar- og menntamálanefndar, sem er ein ógeðfelldasta afvegaleiðing sem ég hef orðið vitni að. Þessi tillaga snýst um það að ráðherra sem brýtur jafn freklega gegn upplýsingarétti Alþingis og þar með sjálfu þingræðinu eins og hér er gert,

Ríkisvaldið skiptist í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Eitt helsta hlutverk Alþingis, sem fer með löggjafarvaldið á Íslandi, er eðli máls samkvæmt að setja lög. Alþingi getur einnig samþykkt ályktanir á hendur ríkisstjórninni þar sem ráðherrum er falið að vinna ákveðin verkefni fyrir þingið og loks hefur þingið mikilvægu eftirlitshlutverki að gegna gagnvart framkvæmdarvaldinu. Okkur þingmönnum er falið þetta hlutverk í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, æðstu lögum landsins. Framkvæmdarvaldið hefur það hlutverk að framkvæma lögin og sinna þeim verkefnum sem þingið felur því með lögum eða ályktunum. Ráðherrar í ríkisstjórn eru æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins í umboði meiri hluta Alþingis hverju sinni. Loks sker dómsvaldið úr um hvort stjórnvöld hafi farið að lögum og eftir atvikum hvort lög sem Alþingi hefur sett standist stjórnarskrána, að ógleymdu hlutverki þess gagnvart almenningi, svo sem að skera úr um deilumál borgaranna og dæma í sakamálum. Ég ber hér á borð þessa einföldu skýringu á grundvallarstjórnskipun Íslands, vegna þess að það ber á því að ráðherrar líti svo á að framkvæmdarvaldið sé hin heilaga þrenning, að ráðherra sé í raun löggjafi, framkvæmdastjóri og dómari í eigin sök og þurfi ekki að svara fyrir ákvarðanir sínar nema fyrir guði almáttugum og kjósendum á fjögurra ára fresti. Það sem verra er, þá er engu líkara en að sumir þingmenn haldi að þetta sé rétt hjá þeim. Það er ekki svo, virðulegi forseti. Ráðherrum í ríkisstjórn ber að fara að lögum og þeim ber alveg sérstaklega að fara að stjórnarskrá lýðveldisins sem segir þeim að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn — þingbundinni stjórn. Þegar ráðherrar brjóta gegn þrískiptingunni, eins og dómsmálaráðherra hefur svo bersýnilega gerst sekur um, þá eiga þeir að víkja. Alþingi getur ekki og má ekki treysta ráðherrum sem hlýða ekki þinginu. Hér er ekki nóg fyrir stjórnarliða að segja, eins og þau munu eflaust mörg segja í þessari umræðu, að þau styðji ríkisstjórnina og þess vegna styðji þau ráðherra sem brýtur lög. Það er ekki boðlegur málflutningur í lýðræðisríki.

„Ef að minnsta kosti fjórðungur nefndarmanna krefst þess að nefnd fái aðgang að gögnum frá stjórnvöldum, þ.m.t. sjálfstæðum stjórnvöldum,“ — og takið nú eftir — „eða að teknar verði saman upplýsingar út af máli sem nefndin hefur til umfjöllunar skal skal stjórnvald verða við beiðni nefndarmanna þess efnis eins skjótt og unnt er og eigi síðar en sjö dögum frá móttöku beiðninnar.“ Dómsmálaráðherra Íslands beitti sér gegn því að stjórnvaldið Útlendingastofnun afhenti allsherjar- og menntamálanefnd gögn sem öll nefndin krafðist að nefndin krafðist að stofnunin tæki saman fyrir nefndina út af máli sem hún hafði til umfjöllunar. Það mál var frumvarp til laga um veitingu ríkisborgararéttar. Þetta hefur dómsmálaráðherra játað í beinni útsendingu oftar en einu sinni, að hafa bannað Útlendingastofnun að hlýða þinginu. Hvers vegna? Vegna þess að honum finnst að Útlendingastofnun eigi ekki að taka saman þessar upplýsingar. Hvers vegna finnst honum það? Vegna þess að honum finnst að þingið eigi ekkert með að setja lög um ríkisborgararétt. En ráðherrann getur ekki valið hvaða lögum hann eða undirstofnanir hans eiga að fylgja. Ef hann er ósáttur við lögin eins og þau eru verður hann að reyna að breyta lögunum, ekki brjóta þau. Forseti. Stjórnarliðar munu nú væntanlega, því miður, koma hér upp hver á fætur öðrum og reyna sitt ýtrasta til að afvegaleiða umræðuna og koma sér hjá því að ræða þetta alvarlega brot ráðherrans gegn þingræðinu. Þau munu tala um hvað veiting ríkisborgararéttar sé umdeilt fyrirbæri. Þau munu tala um upphlaup og að við séum öll bara að misskilja þetta mál. Þau munu segja að það standi hvergi berum orðum í lögfræðiáliti skrifstofu Alþingis að Jón Gunnarsson hafi brotið lög. Þau munu benda í allar áttir aðrar en að augljósu lögbroti ráðherra sem hann hefur játað, ekki einu sinni heldur oftar, að hafa framið vegna þess að honum líkar ekki lögin sem hann braut. Þau munu reyna að láta þessa umræðu snúast um flóttafólk, útlendinga og ríkisborgararétt, en þessi tillaga um vantraust á hendur dómsmálaráðherra snýst ekki um þessa útúrsnúninga og þau vita það vel. Þetta mál snýst um það að það má ekki leyfa ráðherra í ríkisstjórn Íslands að komast upp með það að neita að afhenda Alþingi þau gögn sem þingið krefst og þarf til þess að sinna sínu starfi. En dómsmálaráðherra Íslands er ósammála. Hann telur sig þess umkominn að meta sjálfur hvaða upplýsingar þingið megi og eigi að fá og hverjar það eigi ekki að fá fyrr en einhvern tíma seinna, þegar og ef honum hentar. Sá þingmaður, hvar í flokki sem hann stendur, sem ákveður að verja þetta; verja hið óverjandi, verja það að ráðherra, hvar í flokki sem hann stendur, geti hunsað þingræðið og stjórnarskránna, hunsað lögin og brotið þau eftir eigin geðþótta af því að honum finnst að það sé bara allt í lagi hver sá þingmaður sem ekki leggur sitt af mörkum til að koma slíkum ráðherra frá völdum er annaðhvort sannfærður um að einmitt þannig eigi hlutirnir að ganga fyrir sig í lýðræðisríki eða tilbúinn að ganga gegn eigin sannfæringu um hið gagnstæða; tilbúinn að fórna eigin sannfæringu, því eina sem hann er bundinn af samkvæmt stjórnarskránni, á altari flokkshollustu og sérhagsmuna.

og að þeir sem kjósa meðvitað að gera hvorugt eigi ekkert erindi í ríkisstjórn. Ég bið ykkur að fylgja þeirri sannfæringu. Þegar við samþykkjum þetta núna, virðulegi forseti ef við samþykkjum þetta í þetta sinn, erum við um leið að samþykkja upplausn á þrískiptingu valdsins. Þá erum við að samþykkja að ríkisstjórnin vinni endanlegan sigur á þingræðinu á Íslandi, að hún og framtíðarríkisstjórnir, athugið það, hv. þingmenn, geti kippt þingræðinu úr sambandi þegar þeim hentar. Þá erum við að samþykkja að Ísland sé ekki og verði ekki lýðveldi með þingbundinni stjórn heldur eitthvað allt annað og verra.

Fyrir nokkrum árum hóf dómsmálaráðuneytið samtal við Alþingi um þá stöðu sem var komin upp varðandi umsóknir um ríkisborgararétt. Við afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt hjá Alþingi er óskað eftir umsögnum um hvern og einn umsækjanda frá Útlendingastofnun á grundvelli 6. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt. Í framkvæmd var þessum umsögnum forgangsraðað fram yfir þær umsóknir sem bárust beint til stofnunarinnar sem eðli máls samkvæmt er stjórnsýsluleiðin. Málsmeðferðartími í stjórnsýsluleiðinni var orðinn mjög langur, meira en heilt ár, og umfang beiðna frá Alþingi jókst. Umboðsmaður Alþingis gerði athugasemdir við þennan langa málsmeðferðartíma í stjórnsýsluleiðinni og til að bregðast við því gaf dómsmálaráðherra út þau fyrirmæli að stofnunin ætti að hætta að forgangsraða umsagnarbeiðnum frá Alþingi og í stað þess afgreiða allar umsóknir í þeirri röð sem þær bárust. Þingið fengi því áfram sínar umsagnir en ekki jafn hratt og áður. Umboðsmanni var kynnt um þessa breyttu tilhögun mála og gerði ekki athugasemd við það og síðar lauk málinu og náðst hafði að stytta málsmeðferðartíma í stjórnsýsluleiðinni með hinni breyttu tilhögun. Með þessu fékk Alþingi ekki umbeðnar umsagnir afhentar á sama hraða og áður. Í því skyni að fá umsagnirnar afhentar hraðar ákvað Alþingi að krefjast þess að fá umsagnirnar útbúnar og afhentar með vísan til 51. gr. þingskapalaga innan tiltekinna tímamarka. Ákvæðið byggir á eftirlitsheimild þingsins til að fá afrit af gögnum. Ágreiningur hefur verið milli ráðuneytisins og þingsins um hvort hægt sé að beita þessari grein til þess að krefjast þess að ný gögn verði búin til. Þann ágreining þarf eðli máls samkvæmt að leiða í jörðu. IV. kafli laga nr. 51/1991, um þingsköpin, fjallar um eftirlitsstörf Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Í kaflanum er fjallað um valdheimildir Alþingis til að sinna eftirliti og aðhaldi, krefjast skýringa, fá afrit af gögnum o.s.frv. Í þessum kafla er að finna 51. gr. sem veitir fastanefndum þingsins heimild til að krefjast afrits af gögnum og að teknar verði saman upplýsingar í því skyni að sinna eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Beiðni þingsins um að fá umsagnir um umsækjendur um ríkisborgararétt snýst ekki um eftirlitshlutverk þingsins. Þá gerir 51. gr. þingskapalaga ekki ráð fyrir að ný gögn verði búin til fyrir nefndarmenn sérstaklega nema í undantekningartilfellum og þá helst yfirlit yfir þau gögn sem leggja á fram. Í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 80/2021 er fjallað nánar um 51. gr. þingskapalaga en þar segir, með leyfi forseta: „Með breytingunni er lagt til að heimild þingnefndar til þess að krefja stjórnvald, svo sem sjálfstæð stjórnvöld eða sjálfstæðar stjórnsýslunefndir, um upplýsingar verði ekki takmörkuð við afhendingu fyrirliggjandi gagna heldur einnig að teknar séu saman upplýsingar og unnið úr þeim yfirlit eftir atvikum í nýtt skjal fyrir þingnefnd.“ Þarna er vísað til þess að hægt sé að krefjast þess að teknar séu saman upplýsingar og unnin séu yfirlit úr gögnum. Deilt er um hvort þessi grein sé grundvöllur fyrir því að krefja stjórnvald um að vinna umsagnir sem krefjast lögfræðilegs mats fyrir Alþingi. Þessu er skrifstofa Alþingis ósammála, samanber minnisblað sem mikið hefur verið rætt um og vísað til í þessari umræðu. Minnisblaðið tekur ekki á meginröksemd ráðuneytisins um að 51. gr. þingskapalaga geti ekki lagt skyldu á stjórnvöld til að búa til ný gögn nema í ákveðnum undantekningartilfellum. Þar fyrir utan er þessi beiting ákvæðisins í tilefni ríkisborgararéttar ekki í samræmi við eftirlitshlutverk þingsins en ákvæðið er undir þeim kafla laganna. við upplegg stjórnarandstöðunnar, um að tilefni tillögunnar sem við ræðum hér um vantraust sé að hæstv. dómsmálaráðherra hafi þverbrotið lög með vísan í umrætt minnisblað, er langt seilst. Stórkarlalegar yfirlýsingar bera þess ekki merki að hv. þingmenn, sem farið hafa mikinn, sýni viðeigandi yfirvegun og hafa uppi málefnalega nálgun á lögfræðilegt viðfangsefni. Fyrir utan þá staðreynd að gögnin hafa verið afhent, þ.e. umræddar umsagnir, og þingið hefur afgreitt ríkisborgararétt með lögum síðan ágreiningurinn hófst í góðri samvinnu okkar hér á þinginu. Hér er einfaldlega uppi réttmætur ágreiningur um túlkun 51. gr. þingskapalaga. Það er hins vegar ekki sómi að þeirri stöðu sem uppi er og það er sameiginlegt verkefni þingsins og dómsmálaráðuneytisins að leiða í jörð þann ágreining sem uppi er og sýna að við ráðum við það verkefni að endurskoða þetta verklag og skýra löggjöfina sem um þetta gildir því að leiðsögnin í lögunum er sannarlega rýr. Saga veitinga ríkisborgararéttar er óhefðbundin og fleira sem teiknar upp verkefni sem við þurfum einfaldlega að leysa í sameiningu. Staðreyndin er sú, og þessu er gríðarlega mikilvægt að halda til haga, að Alþingi hefur ekki almennar yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir með Útlendingastofnun. Breyti Útlendingastofnun framkvæmdinni einhliða hefur Alþingi ekki þær yfirstjórnunarheimildir gagnvart stofnuninni sem ráðherrann hefur. Alþingi getur því ekki, í krafti þeirra heimilda, gefið Útlendingastofnun fyrirmæli um hvernig hún hagar framkvæmdinni. Líkt og ég nefndi hér áðan gerði umboðsmaður Alþingis ekki athugasemd við þetta breytta verklag, svo því sé áfram haldið

Útlendingastofnun getur að sjálfsögðu breytt framkvæmd sinni einhliða og Alþingi getur ekki gefið stofnuninni fyrirmæli um hvernig hún hagar sinni framkvæmd. Alþingi væri þannig að ganga inn á verksvið framkvæmdarvaldsins sem væri á skjön við 2. mgr. stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvalds. Gildandi lög gera ráð fyrir að Alþingi veiti Útlendingastofnun þetta verkefni og það þarf að fylgja þeim lögum nú eða breyta þeim. Þess utan þarf Alþingi ekki að vera með sérstök lög um ríkisborgararétt ef því er að skipta né málsmeðferð í slíkum málum. Alþingi getur í krafti stjórnarskrárinnar og löggjafarvaldsins sett lög hvenær sem er um að einhver hljóti ríkisborgararétt. Sú framkvæmd sem viðhöfð er með þriggja manna undirnefnd, og því ógagnsæi sem sú aðferð býður upp á, er síðan staða sem ég teldi eðlilegt að endurskoða en við erum ekki að ræða hér. Að þessu sögðu þykir mér augljóst að sú vantrauststillaga sem hér er lögð fram er langsótt tilraun til að koma höggi á ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Við höfum verk að vinna í þessum málaflokki og mörgum öðrum. Ég tel farsælla fyrir land og þjóð að við einbeitum okkur að þeim verkefnum þegar þessu upphlaupi hér í þinginu lýkur.

Ástæða þeirrar skoðunar voru ummæli ráðherrans um að hann hefði gefið Útlendingastofnun fyrirmæli er varða afhendingu gagna og upplýsinga til hv. allsherjar- og menntamálanefndar vegna veitingar ríkisborgararéttar, en eins og kunnugt er hefur verið tekist á um afhendingu gagnanna um nokkurra missera skeið og ljóst að ráðherra hefur ekki orðið við beiðnum þingnefndarinnar um gögn með þeim hætti sem nauðsynlegt er og áratugahefð er fyrir. Forseti. Nú kann einhver að halda að hér sé smámál á ferðinni, mál sem varði hvorki almenning né þingheim. Það er fjarri lagi. Þess vegna óskaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eftir minnisblaði frá skrifstofu Alþingis

Þingskapalögin eru lagaramminn um allt okkar starf á löggjafarsamkomunni, lög sem öllum ber að hlíta sem kosnir eru til Alþingis. Í minnisblaðinu er reifað hvort lög um veitingu ríkisborgararéttar feli í sér sérreglu sem túlka megi þannig að hún gangi framar ákvæðum þingskapalaga. Í stuttu máli er niðurstaða lögfræðinga og skrifstofu Alþingis að svo sé ekki og af því leiðir að dómsmálaráðherra beri líkt og öðrum að afhenda þingnefndinni umbeðin gögn og upplýsingar innan tilskilins frests, sem er sjö dagar. Það skal tekið fram af þessu tilefni að stór hluti þingmanna hefur aldrei verið í neinum vafa um túlkun 51. gr. á meðan á þessum undarlegu samskiptum við ráðuneytið hefur staðið. Í minnisblaðinu segir, með leyfi forseta: „Alþingi fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar og svo hefur verið frá gildistöku stjórnarskrár konungsríkisins Íslands, nr. 9/1920, sbr. 64. gr. hennar. Í skýringum við ákvæðið sagði að rétt þætti að taka það beint fram að útlendingur gæti ekki öðlast ríkisborgararétt nema með lögum. Með setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar árið 1944 var þessu ákvæði viðhaldið.“ Allt til Allt til ársins 1998 var ríkisborgararéttur aðeins veittur með lögum en með breytingu á stjórnarskipunarlögum árið 1995 var löggjafanum veitt svigrúm til að fela stjórnvöldum að annast veitingu ríkisborgararéttar en jafnframt alveg skýrt að löggjafinn gæti beitt báðum aðferðunum. Þetta var áréttað með breytingum árið 2007 og hnykkt á þeirri meginreglu að valdheimildir til veitingar íslensks ríkisfangs séu að meginstefnu hjá Alþingi og undirstrikað forræði þingsins á málaflokknum með því að heimild ráðherra til veitingar ríkisborgararéttar var markaður skýr rammi, svo aftur sé vitnað beint í minnisblaðið. Forseti Alþingis fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar. Á því leikur enginn vafi og því fyrirkomulagi verður aðeins breytt með lögum. Það skaut því skökku við að hv. allsherjar- og menntamálanefnd hafi verið tilkynnt með bréfi frá dómsmálaráðuneytinu, 1. júní 2021, að frá og með haustþingi yrði tekið upp breytt verklag Útlendingastofnunar og umsóknir sem bærust til Alþingis nytu ekki lengur forgangs í afgreiðslu stofnunarinnar. En hafa skal í huga að áratugahefð er fyrir samskiptum þingnefndarinnar og stofnunarinnar vegna veitingar ríkisborgararéttar tvisvar á ári. Forseti. Með breytingum á þingskapalögum árið 2011 var lögfest sú meginregla að Alþingi ætti aðgang að upplýsingum frá stjórnvöldum sem væru nauðsynlegar til þess að þingið gæti gegnt hlutverki sínu samkvæmt stjórnarskrá. Og þar, forseti, erum við komin að kjarna málsins. Þetta mál snýst um fortakslausan rétt Alþingis til upplýsinga frá framkvæmdarvaldinu. Lög um veitingu ríkisborgararéttar fela ekki í sér sérreglu hvað þetta varðar. Stjórnskipulag Íslands byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Hver þessara greina er sjálfstæð í störfum sínum en í landinu okkar er líka þingræði, eins og fram hefur komið, sem þýðir að framkvæmdarvaldið starfar í umboði meiri hluta Alþingis alla jafna. Með öðrum orðum, hver einasti ráðherra sem situr í stjórn Katrínar Jakobsdóttur

Vantrauststillagan sem hér er til umræðu, og er lögð fram af formönnum þingflokka Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Flokks fólksins og Pírata, er lögð fram af ríkri ástæðu og að vandlega athuguðu máli. Ráðherrum í ríkisstjórn Íslands ber að fara að lögum líkt og öðrum borgurum í þessu landi. Mér er ekki kunnugt um að staða sem þessi hafi áður komið upp í samskiptum þingnefnda við ráðherra og ráðuneyti eða undirstofnanir þeirra. Það er umhugsunarvert. Ef afleiðingarnar verða engar fyrir hæstv. dómsmálaráðherra skapar það hættulegt fordæmi í samskiptum Alþingis og Stjórnarráðsins, fordæmi sem vegur að sjálfstæðum rétti löggjafans til að afla nauðsynlegra gagna og upplýsinga fyrir störf sín og ákvarðanir. Þetta mál snýst um stjórnfestu, gagnsæi, lýðræðisleg vinnubrögð sem standast lög. Það snýst um sjálfstæði löggjafans og varnir Alþingis gegn gerræði framkvæmdarvaldsins. Það snýst sem sagt um grundvallaratriði í stjórnskipun lýðveldisins Íslands. Þess vegna á hið háa Alþingi engan annan kost en að samþykkja vantraust á

Það er af virðingu við lýðræðið, virðingu við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og virðingu við þrískiptingu ríkisvaldsins sem við finnum okkur knúin til að stíga fram fyrir skjöldu og verja þessar mikilvægustu burðarstoðir stjórnskipan landsins. virðingu við verkin sem við erum að vinna, virðingu við löggjafann, þann sem er kjörinn af alþýðu landsins, kjósendum landsins, til þess að setja reglur sem almenningur og allir aðrir eru skikkaðir til að fylgja. Geðþóttaákvarðanir einstakra ráðherra eru algerlega með öllu ólíðandi. Það sem við höfum þurft að verða vitni að

Hvenær hefur það aftur verið í umræðunni? Hvenær hefur það komið til greina? Það er hafið yfir allan vafa. Það er hæstv. dómsmálaráðherra sem ber ábyrgð á því að þau gögn sem við biðjum um í hvaða fastanefnd þingsins sem er og fyrir hvaða ráðherra sem er, fyrir hvaða kjörna ráðherra sem er, æðsta embættismann í framkvæmdarvaldinu, það er alveg sama, þeir verða að verða við þeirri ósk. Þeim ber skylda til þess að verða við þeirri ósk og þeir hafa viku til þess. Það er ekki flóknara en það. Við þurfum ekki að flækja málin, við þurfum ekki að draga í efa hvað raunverulega stendur skrifað í löggjöfinni. Lagabókstafurinn er skýr. Hann er skýr; ráðherra ber skylda til þess að verða við því ef fjórðungur nefndar óskar eftir gögnum, þá á hann að verða við því. Í þessu tilviki sem hér um ræðir, þrátt fyrir að það eigi ekki að vera meginstefið hér hvort það hafi tekist á einhverjum ákveðnum tíma að veita ríkisborgararétt, hvort það hafi hamlað þinginu í störfum þess að nokkru leyti, um það snýst þetta mál alls ekki neitt

Þau skilaboð, herra forseti, út í samfélagið eru síðasta sort. Hvernig þessi framkoma vegur að þrískiptingu ríkisvaldsins, vegur að þingræðinu okkar, við getum ekki látið kyrrt liggja. Þeir þingmenn sem loka augunum fyrir því og láta sig það engu varða hvernig við erum að rugga bátnum, hvernig við erum að láta reka á reiðanum þá stjórnskipan sem við höfum verið stolt af frá því að við eignuðumst okkar frábæra lýðveldi 1994, urðum sjálfstæð og frjáls þjóð — við byggðum þetta upp saman, þetta sem við þekkjum, stjórnskipan landsins, allt sem hefur verið okkur heilagt, löggjöfin sem við eigum að vera stolt af að hafa sett og hafa gert það í góðri trú. En slík og þvílík léttúð gagnvart lögunum má aldrei líðast. Fordæmin sem það mun skila til framtíðar ef við lokum augunum fyrir því að slíkar geðþóttaákvarðanir eru teknar og valtað yfir gildandi rétt á skítugum skónum eins og hér er gert — það má aldrei líðast. aldrei líðast. Virðulegi forseti. Það er búið að vera ákveðin umræða um það hvort og hvernig við ættum virkilega að stíga fram og hvernig við gætum varið í rauninni það sem er okkur hjartans mál og á að vera okkur öllum hjartans mál í hvaða flokki sem við stöndum. Niðurstaðan var aðeins ein og gat aldrei orðið önnur: Við verðum að stíga fram fyrir skjöldu og við verðum að gera það sem rétt er. Forseti og alþingismenn, hæstv. ráðherrar, það eina rétta sem við getum gert í stöðunni núna, það eina sem við eigum að gera í stöðunni núna er að samþykkja vantraust á hæstv. dómsmálaráðherra og það er að standa

sem það kallaði eftir. Hér hefur í umræðunni og einnig fyrr verið farið yfir það að lögfræðilega er það vafa undirorpið hvaða gögn Útlendingastofnun ber að afhenda þinginu Þessi tillaga hvílir því á veikum grunni. Svo er það hitt að í langri umræðu um útlendingamál á þinginu undanfarið og í málþófi stjórnarandstöðunnar hafa þung orð fallið á báða bóga og sýnist mér að ástæðan fyrir þessari vantrauststillögu nú sé fyrst og fremst að hæstv. dómsmálaráðherra hafi í umræðum fyrr í vikunni vegið að heilindum þeirra sem harðast hafa barist gegn hinu svokallaða útlendingafrumvarpi. Hæstv. dómsmálaráðherra og sá sem hér stendur hafa oft tekist hart á og því fer fjarri að ég sé alltaf sammála hæstv. ráðherra, einstaka ákvörðunum hans eða því hvernig hann á það til að kynna mál sitt og setja fram. Hins vegar er í mínum huga þessi vantrauststillaga stjórnarandstöðunnar hluti af þessari eitruðu orðræðuhefð sem hefur skapast í kringum málefni útlendinga á Alþingi Íslendinga. Í þeirri umræðu þykir mér þeir sem harðast hafa talað, t.d. gegn útlendingafrumvarpinu, hafa gert mikið til að magna upp átök um málefnið þegar það er fyrst og fremst skylda þingmanna að tala af yfirvegun, skynsemi og mannúð um þennan viðkvæma málaflokk. Hér er stjórnarandstaðan einu sinni enn að freista þess að búa til átök um útlendingamál á Íslandi, að þessu sinni með því að krefjast þess að hæstv. dómsmálaráðherra fari frá og kljúfa þannig ríkisstjórnina sem stendur frammi fyrir, ásamt Alþingi öllu og okkur öllum, gríðarlega mikilvægu verkefni; því að verja lífskjör þjóðarinnar við erfiðar efnahagslegar aðstæður. Sjaldan veldur einn er tveir deila, segir máltækið. Látum þessa umræðu marka endalok ofsafenginnar umræðu um viðkvæmt málefni og upphafið að umræðum sem einkennast af skynsemi, yfirvegun og mannúð. Herra forseti. Stjórnmálahefð okkar á Íslandi er hreint og tært meirihlutaræði. Flokkar mynda meirihlutasamstarf, teikna upp leikskipulagið og svo hefjast leikar. Sum kerfi ganga upp önnur ekki en samstarfið heldur yfirleitt. Flokkar halda saman í blíðu og stríðu. Flokkar utan samstarfsins eru andstæðingurinn, sama hvað, það er ekkert gefið eftir. Það eru auðvitað kostir við þá hefð að líma sig saman í meirihlutasamstarfi og fara svo alltaf sínu fram í ljósi atkvæðamagns, takast á innbyrðis en koma fram sem ein heild. Liðsheildin er mikilvægasta eignin, það er mikilvægast að passa upp á hana af því að þar liggur En gallarnir eru svo sannarlega líka til staðar. Leikskipulagið gerir það að verkum að flokkar sem eru að einhverju leyti ólíkir með mismunandi áherslur gefa eftir í tilteknum málum. Það þarf jú að passa upp á liðsheildina og áferðina út á við. Sumir gefa meira eftir en aðrir eftir efnum og ástæðum. Við þekkjum þetta. Samstarf felur iðulega í sér málamiðlanir og það á við um pólitík eins og annað. Það þarf oft að kyngja einhverju óþægilegu í þágu samstarfsins, jafnvel brjóta prinsipp í þágu valdsins og aldrei verður teygjanlegt hugtak. Svona getur þetta verið erfitt, jafnvel niðurlægjandi á köflum, í meirihlutasamstarfi. Erfiðar ákvarðanir velta á pólitísku mati á stöðunni, um hvað er best fyrir flokkana sem mynda samstarfið eða hvað er minnst vont. Spurningin er: Hvað kostar valdið og hvenær, ef einhvern tímann, er verðmiðinn orðinn of hár? Þetta er pólitík, herra forseti. En það sem við greiðum atkvæði um í dag fellur utan við hefðbundið flokkspólitískt tafl,

og hans ábyrgð að koma í veg fyrir afhendingu gagna frá stjórnvaldi þvert á það sem þingskapalög kveða á um. Þau kveða á um að stjórnvaldi beri að taka saman upplýsingar og skila þeim til fastanefnda Alþingis innan gefins tímafrests svo að þingið geti sinnt hlutverki sínu. Með þessu braut dómsmálaráðherra gegn þingskapalögum líkt og staðfest er í nýju minnisblaði skrifstofu Alþingis. Dómsmálaráðherra braut lög sem ætlað er að tryggja að þingið ráði ferð í störfum sínum, braut lög sem ætlað er að tryggja að framkvæmdarvaldið ráði ekki för löggjafarvaldsins. Þetta er algjört grundvallaratriði. Alþingi Íslendinga er hér að taka afstöðu til þess nú hvort þingið sætti sig við að ráðherra í ríkisstjórn Íslands,

gagngert til að hindra störf Alþingis og treysta í kjölfarið á meirihlutaræðið sér til varnar í krafti valds, í skjóli valds? Um þetta greiðum við atkvæði í dag og það er óhugsandi að láta flokkshollustu ganga lengra en virðingu fyrir þrískiptingu ríkisvaldsins. Það getur bara ekki verið sannfæring einstakra þingmanna að gera svona lítið úr störfum okkar hér og gera svona lítið úr Alþingi Íslendinga.

má ljóst vera að sú tillaga byggir fyrst og fremst á minnisblaði frá skrifstofu Alþingis um verklag við veitingu ríkisborgararéttar og þeirrar ályktunar sem hv. þingmenn hafa dregið af því að dómsmálaráðherra hafi þar brotið þingskapalög. Eins og kunnugt er veitir Alþingi ríkisborgararétt samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins og samkvæmt lögum frá 1952, en hefur hins vegar falið framkvæmdarvaldinu með lögum að kanna umsóknir og veita umsögn um þær til þingsins en það er nú í höndum Útlendingastofnunar. Löggjöf Alþingis um veitingu persónubundinna sértækra réttinda lýtur ýmiss konar sérsjónarmiðum og sker sig þar með frá almennri löggjöf sem Alþingi setur. Ég vil segja það að hér hafa fallið stór orð því ég tel ekki einsýnt að hér hafi lög verið brotin. Það er alveg ljóst að hér er uppi lögfræðilegur ágreiningur sem snýst um samspil þingeftirlits og skyldu ráðherra til að veita þinginu upplýsingar og einnig um rétt umsækjenda um ríkisborgararétt til að njóta jafnræðis við meðferð mála sinna. Ég tel líka einsýnt að þessi deila getur ekki haldið áfram með þeim hætti sem hún hefur haldið áfram. Verklagi þarf að breyta, skýra réttarstöðuna og það og það skiptir máli að við gerum nauðsynlegar breytingar, þar með talið að breyta lögum ef þarf, til þess að tryggja að afgreiðslu þessara mála, verklagi og samskiptum Útlendingastofnunar og Alþingis, sé komið í viðunandi farveg, því þessi tilhögun er Alþingi og framkvæmdarvaldinu ekki til sóma. Ég vil ítreka þá afstöðu mína að ég tel að Alþingi eigi að hafa þá heimild að veita ríkisborgararétt en að sjálfsögðu er mikilvægt að við náum saman um það hvernig það verður gert. Ég tel hins vegar að þessi vantrauststillaga sem hér er lögð fram og mælt fyrir sé engan veginn nægjanlega vel rökstudd. Ég tel ekki að minnisblað Alþingis skapi grunn fyrir þeim orðum sem hér hafa fallið, hvað þá að þetta minnisblað og þessi umræða hér marki endalok þingræðis á Íslandi. Þessi málflutningur stenst enga skoðun. Nú er það svo að hv. þingmönnum getur fundist ýmislegt um störf hæstv. ráðherra og það á við um mig líka. Ég leyfi mér að ímynda mér það að auðvitað hafi óviðeigandi ummæli ráðherra hér í þingsal á þriðjudag, þar sem heilindi hv. þingmanna voru dregin í efa, haft einhver áhrif hér um. Ég vil ítreka þá afstöðu mína að þau eiga ekki við í þingsal. Ég vil um leið segja það að mér finnst minnisblað Alþingis ekki vera grunnur að vantrauststillögu fremur en þessi tilteknu ummæli.

Hún er svo sannarlega ekki meðhöndluð af neinni léttúð af þingmönnum ríkisstjórnarflokkanna enda ekkert skemmtiefni um að ræða. En við vitum það líka sem hér erum að slíkar tillögur eru iðulega settar fram til að kljúfa samstöðu í ríkisstjórn, kannski eðlilega. Ég vil ítreka það hér að ríkisstjórnarsamstarfið stendur styrkum fótum. Áskoranirnar fram undan eru stórar og verkefnin mikilvæg og við hikum ekki við að takast á við þau. Ég tel, eins og ég hef áður sagt, að þetta minnisblað sem er forsenda fyrir þessari vantrauststillögu skapi engan grundvöll fyrir þeim stóryrðum sem hér hafa fallið. Ég tel þessa tillögu þar af leiðandi ekki nægjanlega ígrundaða, en ítreka að það er full ástæða til að skýra verklag við veitingu ríkisborgararéttar hér á Alþingi og ákveða nánar tilhögun þeirrar afgreiðslu sem þingið hefur þegar falið Útlendingastofnun með lögum þannig að á því sé sá bragur að við getum öll vel við unað.

Í áratugi hefur Alþingi veitt einstaklingum ríkisborgararétt með lögum. Það hefur tíðkast að gera það tvisvar á ári, kallað er eftir gögnum frá Útlendingastofnun sem hafa almennt verið afhent. Það er hins vegar ljóst að það eru ekki öll á eitt sátt um það hvernig fyrirkomulagið við veitingu ríkisborgararéttar skuli vera. Hæstv. ráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fór í löngu máli yfir afstöðu Útlendingastofnunar og ráðuneytisins — og ég heyrði ekki betur en að hæstv. ráðherra hafi tekið undir þær athugasemdir

Þá sagði hæstv. ráðherra að gögnin hefðu verið afhent. Það er rangt. Þann 11. október sl. var beiðni samþykkt enn á ný á grundvelli 51. gr. þingskapa þar sem farið var fram á afhendingu þeirra gagna sem Útlendingastofnun ber að afhenda Alþingi vegna afgreiðslu umsókna um ríkisborgararétt. Síðan eru ekki liðnir sjö dagar, eins og lögin kveða á um, ekki 17 og ekki 70. Síðan eru liðnir 170 dagar. Þessi saga er hér að endurtaka sig þriðja sinni. Sem fyrr segir eru uppi ýmsar hugmyndir um það hvernig fyrirkomulagið um veitingu ríkisborgararéttar skuli vera. Sett var á fót sérstök undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar við upphaf þessa þings til að ræða fyrirkomulagið og hvort ástæða sé til að gera breytingar á því. Það er nefnilega á valdi Alþingis að gera breytingar á fyrirkomulaginu, ekki hæstv. dómsmálaráðherra eða annarra. Nefnd þessi hætti síðan að funda, þar sem ekki náðist samkomulag um það hvert vandamálið væri og því síður um hvernig ætti að leysa það vandamál, sem óljóst er hvert er. En málið snýst ekki um það. Málið snýst um það að hæstv. dómsmálaráðherra, Jón Gunnarsson, hefur ítrekað lýst því yfir að það hafi verið hans ákvörðun og á hans ábyrgð að koma í veg fyrir afhendingu gagna frá stjórnvaldi þvert á það sem þingskapalög kveða á um, að stjórnvaldi beri að skila gögnum til fastanefnda Alþingis innan gefins tímafrests svo þingið geti sinnt hlutverki sínu. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur með þessu brotið gegn þingskapalögum. Eitt megineinkenni íslenskrar stjórnskipunar er hin svokallaða þrígreining ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Hugmyndin um þrískiptingu ríkisvaldsins er iðulega rakin til skrifa franska 18. aldar stjórnspekingsins Montesquieu, um leiðir til að tempra ríkisvald í þeim tilgangi að minnka líkur á ofríki og geðþóttastjórnun. Ýmsar útfærslur eru svo til á þessari hugmynd, þar á meðal sú stjórnskipan sem við búum við, sem gjarnan er kölluð þingræði, en það er sú stjórnskipunarregla að ríkisstjórn geti aðeins setið með stuðningi löggjafarþingsins. Hér er því um sitt hvorn hlutinn að ræða. Ég ætla að minna hv. þingmenn meiri hlutans á það að Alþingi er eitt en ríkisstjórn annað. Það er hlutverk löggjafans að setja lög. Handhafar framkvæmdarvalds sjá um framkvæmdina en vald þeirra er afmarkað af lögum. Þetta er mikilvægt. Samkvæmt þingræðisreglunni ber forsætisráðherra að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt ef tillaga um vantraust á ríkisstjórn er samþykkt á Alþingi. Hið sama gildir ef Alþingi samþykkir tillögu um vantraust á einstakan ráðherra í ríkisstjórn, en þá er forsætisráðherra skylt að leggja fyrir forseta Íslands tillögu um að viðkomandi ráðherra verði leystur frá embætti. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur ekki bara viðurkennt opinberlega, heldur beinlínis hreykt sér af því að hafa fyrirskipað Útlendingastofnun að fylgja ekki lögum þinginu þar með um þær upplýsingar sem það þarf til að geta sinnt hlutverki sínu. Þetta gerir hann vegna þess að honum finnst að lögin eigi að vera öðruvísi en þau eru og Alþingi eigi að vinna öðruvísi en það gerir. En, forseti, ráðherrum ber að fylgja lögum algjörlega burt séð frá skoðunum sínum á þeim. Það að gefa undirstofnun fyrirmæli um að fylgja ekki lögum sem ráðherra fílar ekki er skýrt brot á lögum um ráðherraábyrgð. Aftur, þá er það málinu alfarið óviðkomandi að um ríkisborgararétt sé að ræða. Þetta mál er stærra og mikilvægara en það. Með því að láta brot hæstv. ráðherra óátalið, með því að styðja hann í embætti með atkvæði sínu hér í dag eru þingmenn að setja alvarlegt fordæmi um það hvernig stjórnskipan okkar virkar. Með því eru þingmenn að samþykkja það að ráðherra geti neitað Alþingi um gögn eftir eigin geðþótta vegna sinna skoðana á því hvort, hvenær, hvernig og að hvaða leyti Alþingi eigi rétt á gögnunum. Með því að láta brot ráðherra óátalið eru þingmenn að fallast á þá túlkun ráðherra sjálfs að stjórnvöld geti virt að vettugi beiðni Alþingis um gögn sem því eru nauðsynleg til að sinna löggjafarvinnu sinni, hver svo sem hún er. Hér hefur margt verið sagt til þess að gera lítið úr þessu máli, en ég held að við áttum okkur öll á því sem er í húfi. Vantrauststillaga þessi er ekki sett fram af neinni léttúð, líkt og hæstv. forsætisráðherra sagði. Hér er það virðing og vald Alþingis sem málið snýst um. Ég bið hv. þingmenn meiri hlutans um að íhuga vandlega atkvæði sitt í dag, fyrir framtíð þingræðisins, fyrir framtíð lýðræðisins og réttarríkisins á Íslandi; fyrir framtíð Íslands.

Það er afskaplega erfitt að fara í efnislega umræðu um þessa vantrauststillögu án þess að setja hana í samhengi við málaflokkinn sem verður tilefni þessarar vantrauststillögu. Þá erum við að tala almennt um það hvernig við sem löggjafarvald höfum byggt upp lagareglur sem fjalla um rétt fólks til að öðlast íslenskt ríkisfang. Hér hefur oftar en einu sinni verið minnt á þá meginreglu sem við höfum fest í lög að það sé að meginstefnu til á forræði þingsins að skera úr um með ríkisborgararétt. Ég þekki þessa sögu sjálfur ágætlega hafandi verið formaður allsherjarnefndar þegar hnykkt var á þessum reglum á sínum tíma með breytingunni frá 2007. Ef við lesum framsöguræðu dómsmálaráðherra þess tíma og förum yfir nefndarálitið og aðra þætti þá er alveg skýrt hvað var verið að gera. Frá fornu fari hefur það verið alger grundvallarregla, við meðhöndlun beiðna til Alþingis um ríkisfang, að tryggt sé að þingið hafi í höndum öll nauðsynleg gögn til að geta komist að niðurstöðu. Á sama tíma höfum við með lagabreytingum í gegnum tíðina verið að skýra þennan rétt fyrir stjórnvöld til að afgreiða mál með stjórnvaldsákvörðunum. Við breytinguna sem ég var að vísa til áðan var t.d. verið að samræma þessi réttindi dvalarleyfisumsóknum en þannig var komið á þeim tíma að það var eiginlega auðveldara að sækjast eftir ríkisfangi en fá dvalarleyfi. Það gat ekki verið þannig. Við vildum því gera það að að skilyrði að viðkomandi, sem væri að sækja um ríkisfang, væri kominn með dvalarleyfi og hefði haft það í ákveðinn tíma. Þetta var ákveðinn tröppugangur í réttindaávinnslunni. En það geta alltaf komið upp vafatilvik. Við þekkjum það mjög vel úr sögunni. Ég man það, þegar ég sat sjálfur í nefndinni, að fólk getur verið með rof í samfelldri búsetu í landinu út af neyðartilvikum og öðru slíku og okkur fannst það ósanngjarnt að við það félli niður réttur til að fá ríkisfang. Slík mál voru þá gjarnan tekin hér til afgreiðslu á þinginu og afgreidd. Ég er að nefna þetta vegna þess að mér finnst sem þessi mál, um hlut Alþingis í að veita ríkisborgararétt með lögum, hafi farið í einhvern nýjan farveg sem er óskyldur því sem átti við hér sögulega. Það var nefnilega algjört grundvallaratriði að mál hefðu fengið efnislega meðferð í stjórnkerfinu, það lægju fyrir allar umsagnir. Þetta er mjög ljóst af öllum lögskýringargögnum, hefur verið þannig um árabil og áratugaskeið, að þingið vildi ekki koma að málum fyrr en allar nauðsynlegar upplýsingar væru fengnar úr stjórnkerfinu, m.a. frá lögreglu, eftir atvikum, og öðrum þeim sem gátu veitt umsögn og áttu að gera það lögum samkvæmt. En hér erum við sem sagt að ræða tilvik þar sem stofnunin sem hefur það hlutverk að undirbúa gögnin fyrir þingið hefur ekki lokið því verki en þingið krefst þess að fá málið í hendur sínar. Ég spyr mig bara: Hvernig komumst við á þennan stað? Hvernig gátum við endað á þeim stað, við afgreiðslu á þessum málum, að þingið gat bara ekki beðið eftir því, gat ekki beðið eftir og gat ekki sætt sig við að sú stofnun sem ávallt hefur verið treyst á til að undirbúa og veita umsögn um málin, veita leiðbeiningu, þannig að menn geti tekið góðar ákvarðanir hér á þinginu, getur ekki beðið eftir því að sú niðurstaða sé fengin? Auðvitað liggur það fyrir í þessu máli að hafi menn viljað fá gögnin hrá þá hefur það staðið til boða en það vill þingið ekki sætta sig við. Þingið vill fá umsögnina án tafar. Hér erum við komin út í algjörar ógöngur vegna þess að þar með erum við farin að þvæla saman lagasetningunni, sem fer fram hér, og þessari stjórnsýslulegu meðferð sem á að eiga sér stað hjá framkvæmdarvaldinu. Þetta er í raun og veru kjarni vandans sem hér er verið að ræða um og er tilefni þessarar vantrauststillögu, að ráðherrann skuli ekki hafa skipað stofnuninni að undirbúa sjálfstæða umsögn til þingsins þannig að þingið gæti tekið afstöðu til málsins. Ég verð bara að leyfa mér að spyrja: Hvað liggur svona mikið á? Hvað er að því að mál fái vinnslu í tímaröð eftir því sem umsóknir berast? Margir fá samþykktan ríkisborgararétt á grundvelli þess að þeir uppfylla skilyrðin sem við höfum ákveðið með lagasetningu. Sumir fá neitun.

Ég tek eftir einu líka, sem ég verð hreinlega að nefna: Það hefur enginn, ekki einn einasti ræðumaður sem hefur komið hingað upp, talað um rétt umsækjandans. Enginn. Það eru allir uppteknir af kerfinu, rétti Alþingis. En hvað með fólkið sem lagði fram beiðnirnar? Er einhver að hugsa um það fólk, að það fái vandaðan og yfirvegaðan undirbúning þannig að það sé komist að réttri niðurstöðu? Trompar kerfið sem sagt fólkið sem þarf að treysta á að kerfið virki? Ég held ekki. Ég held að það væri nær að huga að umbótum á lögum um það hvernig ríkisfang verður veitt á Íslandi

Alþingi er ekki stjórnsýslustofnun. Hér setjum við lög og þegar taka á ákvörðun um jafnmikilvægt mál og hér á undir þá á Alþingi, eins og alltaf hefur átt við, að gefa sér tíma og bíða eftir því að þær stofnanir sem við höfum byggt upp og treystum á til að fara yfir þau mál hafi þann eðlilega tíma sem þarf. Ég vek athygli á því að í mjög stórum hluta þeirra tilvika sem koma til kasta Alþingis

Það er því enginn að falla á fresti þannig að honum verði vísað úr landi fyrir það eitt að hafa ekki fengið ríkisfang. Það er almennt þannig. Rökin fyrir því að Alþingi fari að breyta sér hér í þá stofnun sem við höfum falið sérstaklega þetta hlutverk hjá framkvæmdarvaldinu eru ekki til staðar. Þetta samhengi finnst mér að hljóti að þurfa að vera uppi á borðum þegar menn velta fyrir sér því tilefni sem er hér orðið grundvöllur að vantrauststillögu á ráðherra. Ég verð að segja að mér þykir þetta vera afar langsótt tilraun sem í mínum huga byggir fyrst og fremst á pólitík, á því að fólk er í grundvallaratriðum pólitískt ósammála áherslum ráðherrans. Mér finnst að það geti alveg verið gild rök. Ég hef sjálfur notað þau rök í vantrauststillögu, að maður sé bara ósammála pólitískri stefnumörkun og maður þurfi bara að kalla fram breytingu.

skerpa á skilyrðum þess að fólk gæti fengið ríkisborgararétt frá viðkomandi stofnun og hvaða ástæður voru til þess að önnur mál ættu að koma til þingsins.

Frú forseti. Það skiptir miklu máli að við sem kjörin erum á Alþingi Íslendinga virðum skýrar reglur um þrígreiningu ríkisvalds. Það er ástæðan fyrir því að lýðræðisríki um allan heim viðhafa nákvæmlega þetta, aðgreiningu og valddreifingu milli framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og dómsvalds. Í þeim löndum hefur það afleiðingar ef þarna verður misbrestur á. Það er einmitt þetta sem við erum að fjalla um hér í dag. Það er þetta sem vantraustið varðar. Nei, hæstv. forsætisráðherra. Þetta vantraust fjallar ekki um einstaklinginn Jón Gunnarsson og mögulegan vinskap eða fjandskap við þann mann, smjörklípur hans eða dylgjur. Nei, hæstv. fjármálaráðherra. Þetta vantraust fjallar ekki um íslenskan ríkisborgararétt sem veittur er með lögum frá Alþingi af ýmsum ástæðum, sjaldnast þó flóttafólki svo því sé haldið til haga. Nei, hæstv. utanríkisráðherra. Þetta vantraust snýst heldur ekki um það hvað okkur finnst um að Útlendingastofnun sé yfirleitt að annast umsýslu gagna um umsækjendur sem stofnuninni ber lögum samkvæmt að gera né fjallar þetta um það hvað okkur kann að finnast um það að Alþingi hafi forræði á veitingu ríkisborgararéttar eins og hefur verið frá gildistöku stjórnarskrár 1920, 1944 og með mörgum breytingum og setningu laga um íslenskan ríkisborgararétt. þetta mál fjallar einmitt ekki um það þrátt fyrir að allir hæstv. ráðherrar séu að reyna að bera slíkt á borð. Ef við, löggjafinn, erum ósammála því sem stendur í lögum ber okkur að breyta lögunum, ekki brjóta lögin. Breyta, ekki brjóta. Svo einfalt er það. Það á við um þingmenn og það á við um ráðherra. Þetta vantraust sem við greiðum atkvæði um í dag snýst um embættisfærslu ráðherra sem fulltrúa einnar af þremur stoðum ríkisvaldsins þegar hann fyrirskipaði að undirstofnun hans skyldi ekki afhenda Alþingi Íslendinga nauðsynleg gögn svo Alþingi Íslendinga gæti sett lög í samræmi við stjórnarskrá Íslands og lög um íslenskan ríkisborgararétt. Þetta vantraust snýst um embættisfærslu ráðherra þegar hann fyrirskipaði undirstofnun sinni að fara gegn áratugalangri stjórnskipunarvenju sem myndast hafði við lagasetningu Alþingis um ríkisborgararétt tvisvar sinnum á ári. Það er hvorki á valdi ráðherra né undirstofnunar að breyta slíkri venju. Þetta veit hinn löglærði hæstv. utanríkisráðherra sem sagði Útlendingastofnun mega breyta einhliða verklagi Alþingis. Svo er auðvitað ekki og það vita allir sem hér sitja. Hvers vegna er það nauðsynlegt lýðveldinu Íslandi og almenningi hér á landi að stjórnarliðar, öll sem eitt, standi nú með stjórnskipan Íslands í dag en ekki með stundarhagsmunum eigin fólks í stólum ráðherra? Hvers vegna? Jú, vegna þess að þetta hefur fordæmisgildi til framtíðar. Við verðum öll að hugsa um það. Það hefur aukist verulega á undanförnum misserum að leiðtogar ríkisstjórnarinnar komi fram og árétti að ríkisstjórnin sé ekki fjölskipað stjórnvald. Þannig séu þeir ábyrgðarlausir af stjórnarathöfnum hver annars, enda sjáum við að það er allur gangur á því hvort mikilvæg stjórnarmálefni séu yfirleitt borin upp við ríkisstjórnarborðið eða ekki þessa dagana. En það er ekkert verið að spyrja hæstv. ráðherra hvort þeir beri ábyrgð á stjórnarathöfnum annarra ráðherra heldur um skoðun á þeim athöfnum. Hér í dag erum við að fjalla um lögbrot ráðherra og valdbeitingu hans gagnvart Alþingi Íslendinga og þá verður þingheimur allur að stíga fast niður fæti og senda skýr skilaboð um að við slíkt verði ekki unað. Að ráðherra vinni með embættisfærslum sínum gegn lögbundnum störfum þingsins er alvarlegur hlutur sem má aldrei endurtaka sig. Frú forseti. Hin pólitíska ábyrgð ráðherra gagnvart þinginu birtist í því að þeir sitja í krafti meiri hluta þings. Þannig má segja að hin pólitíska ábyrgð ráðherra smitist á einhvern hátt yfir á aðra þingmenn stjórnarflokkanna. Ég hvet alla þingmenn á Alþingi Íslendinga, hvar í flokki sem þau standa, að hugsa hér í dag fyrst og fremst til framtíðar, til stjórnskipunar landsins og velja þar að greiða atkvæði með meiri hagsmunum frekar en minni. Almenningur allur til nútíðar og framtíðar á rétt á því.

líkt og hæstv. dómsmálaráðherra ber fyrir sig. Undirbúningur undir löggjöf og undirbúningur undir stjórnvaldsákvörðun eru tveir gjörólíkir hlutir. Stjórnsýslulög eiga ekki við um mál sem eru til afgreiðslu á Alþingi Íslendinga. Svo einfalt er það. Skiptir þá engu hvar sú vinna fer fram,

hafi staðið að því að nefndin hafi ekki fengið þær upplýsingar og þau gögn sem nefndin bað um, vegna vinnu við lagafrumvarp sem var í smíðum, hefur valdið miklum töfum í störfum nefndarinnar og þyngt mjög vinnu í nefndinni og er ekki á bætandi. Mikill tími og mikil orka hefur farið í það hjá nefndarmönnum að reyna að fá hæstv. dómsmálaráðherra til að stuðla að því að umbeðin gögn yrðu afhent allsherjar- og menntamálanefnd.

Eins og áður sagði er hér ekki verið að tala um stjórnsýsluleið, líkt og komið hefur fram í ræðu. Hér um að ræða undirbúning undir löggjöf, ekki stjórnvaldsákvörðun. Umsagnir um lagafrumvarp til undirbúnings löggjafar falla ekki undir reglur stjórnsýslunnar. Stjórnsýsla framkvæmdarvaldsins og löggjafarstarf Alþingis eru tveir gjörólíkir hlutir. Það á sér stoð í þrígreiningu ríkisvaldsins sem tryggð er í 2. gr. stjórnarskrárinnar.

til að Alþingi geti afgreitt mál með viðeigandi hætti þarf það að fá þau gögn sem máli skipta. Það gat Alþingi ekki vegna framkomu og virðingarleysis hæstv. dómsmálaráðherra.

Við getum tekist á í þingsal og sinnt starfi okkar sem ráðherrar, stjórnarþingmenn í þingmeirihluta og í stjórnarandstöðu. Það breytir því ekki að við verðum alltaf að hafa virðingu fyrir Alþingi að leiðarljósi í öllu okkar starfi. Það er skylda okkar í þingræðisríki.

Virðulegi forseti. Átök eru hluti af lýðræðinu. Hér í þingsal er tekist á um málefni sem varða þjóðarhag, stór sem smá. Síðustu mánuði og ár hefur verið mikil umræða um útlendingamál, bæði í þinginu sem og í samfélaginu öllu. Það er eðlilegt og mikilvægt að um þessi mál sé mikil umræða. Það er hins vegar skylda okkar þingmanna að tala af yfirvegun og virðingu um þennan viðkvæma málaflokk. Það er skylda okkar að sýna málaflokknum virðingu. Það er skylda okkar að ræða þessi mál af yfirvegun og gera okkar allra besta til að koma í veg fyrir skautun í samfélaginu. Það er mikilvægt að kjörnir fulltrúar almennings vandi til verka, ekki síst þegar þeir ákveða þá umgjörð sem sett er um málefni innflytjenda, aðlögun þeirra að íslensku samfélagi og aðlögun íslensks samfélags að nýjum veruleika. Okkur sem sitjum hér á Alþingi hefur verið falið það hlutverk að gæta almannahagsmuna í þágu landsmanna. Þá ábyrgð ber okkur að taka alvarlega. Við megum ekki láta sundurlyndi og togstreitu koma í veg fyrir að við sinnum af ábyrgð jafn mikilvægum málaflokki og útlendingamál eru, í þjóðfélagi sem telur um 370.000 manns þar sem innflytjendur nálgast það að vera 20% íbúa. Við þurfum að tryggja að þær stofnanir sem sinna þessum málaflokki séu í stakk búnar til að gera það og við þurfum að gæta að því að lögin sem stofnunum er ætlað að framfylgja séu sanngjörn og í samræmi við vilja landsmanna. Við þurfum einnig að tryggja að lög séu skýr hvað varðar skyldu stofnana ríkisins, svo ekki geti leikið vafi á því hvert hlutverk þeirra er. Það er á okkar ábyrgð að gera þær lagabætur sem nauðsynlegar eru til þess að samfélagið og stofnanir þess þekki réttindi sín og skyldur og geti í sífellu lagað sig að því hvernig samfélagið þróast. Frú forseti. Það er ekkert nýtt að togstreita myndist milli hinna þriggja greina ríkisvaldsins. Það má reyndar segja að sú togstreita sé nauðsynleg til að koma í veg fyrir of mikla samþjöppun valds. Sama má segja um togstreitu milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Hvort tveggja er hluti þess gangverks sem lýðræðið er. En í þessum efnum, eins og öðrum, verða menn að gæta hófs. Ég bind vonir við að ráðherrar jafnt sem þingmenn, hvar í flokki sem þeir standa, sjái ábyrgð sína hvað þetta varðar og rísi undir henni.

Virðulegi forseti. Það er ekki léttvægt að gera þetta en það er nauðsynlegt. Þetta mál er miklu stærra en persónur og leikendur í þessum sal. Við sitjum á Alþingi. Alþingi setur lög. Til að Alþingi geti sett lög þarf það iðulega að kalla eftir upplýsingum og gögnum, það liggur í hlutarins eðli. Öllu jafna er það ekkert vandamál. Alþingi kallar eftir gögnum og upplýsingum, ráðuneyti og stofnanir veita upplýsingar og gögn. Á hverjum degi gerist þetta. Í þingskapalögum er síðan ákvæði sem skyldar stjórnvöld, stofnun eða ráðuneyti til að láta Alþingi fá gögn innan sjö daga ef þess er krafist. Það er hér sem lögbrotið liggur, ekki bara að okkar mati heldur líka að mati lögfræðinga Alþingis. Þetta snýst nefnilega ekkert um ríkisborgararétt, þetta snýst ekki um útlendinga og þetta snýst ekki um Útlendingastofnun. Þetta snýst nákvæmlega um þetta: Hvar liggja mörk ráðherra þegar hann beitir valdi sínu? Þegar ráðherra kemur í veg fyrir að þingið fái gögn innan sjö daga, eftir að þingið hefur krafist þess, þá er ráðherra, framkvæmdarvaldið, að koma í veg fyrir að Alþingi, löggjafarvaldið, geti sinnt hlutverki sínu, hlutverki sem bundið er í stjórnarskrá. Það er enginn ágreiningur um þetta. Allsherjar- og menntamálanefnd, öll nefndin, líka stjórnarliðar, krafðist þessa og ítrekaði fjórum sinnum, með vísan í þingskapaákvæðið, í desember 2021, og þrisvar á síðasta ári, og í öllum tilvikum gaf nefndin lengri frest en þingskapalögin kveða á um. Í öllum tilvikum var þessari ósk, þessari lögbundnu ósk, hafnað af ráðherra. Honum fannst sjálfum að þingið þyrfti ekki að fá þessi gögn eins og þingið bað um. Honum fannst það ofur einfaldlega. Það var bara það sem honum fannst. Hann sagði orðrétt í ræðustól: Það var mín ákvörðun að vinna þetta með þessum hætti og ég tek ábyrgð á því. Hann játar hér í ræðustól lögbrot. Í öllum tilvikum endaði þetta með því að hafa bein áhrif á vinnu Alþingis. Þetta breytti því hvernig lög frá Alþingi litu út í endanlegri mynd, ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur oftar. Lög um veitingu ríkisborgararéttar eru nefnilega einmitt það, lög, landslög, og við þurfum að hlíta öllum reglum þegar við setjum lög. Ef við erum ósátt við lögin þá breytum við þeim, við brjótum þau ekki. Þetta erum við búin að segja margoft í dag. Við breytum lögunum, við brjótum þau ekki. Skiptir þetta litlu máli, er þetta léttvægt? Nei, þetta er stórmál. Ráðherra á ekki og má ekki hindra þingið þegar þingið er að sinna störfum sínum. Hann má ekki og á ekki að koma í veg fyrir það að Alþingi Íslendinga fái upplýsingar sem hafa bein áhrif á þau lög sem það sama Alþingi setur. Við skulum hugsa þetta í aðeins stærra samhengi. Þetta á nefnilega við um öll önnur lög líka, ekki bara lög um ríkisborgararétt. Þetta er stórhættulegt fordæmi. Ef atvinnuveganefnd kallar eftir gögnum vegna laga um stjórn fiskveiða með vísan í þingsköp má þá hæstv. matvælaráðherra neita þinginu um gögn af því að hæstv. ráðherra finnst að þingið sé á rangri leið? Ráðherrann er ósammála þinginu, má hann þá segja nei?

Hæstv. ráðherra er að búa til fordæmi fyrir sjálfan sig. Hæstv. fjármálaráðherra, má hann neita þinginu um gögn, t.d. við fjárlagagerð, ef fjárlaganefnd biður um gögn? Nei, auðvitað ekki. Myndi hæstv. fjármálaráðherra einhvern tímann standa hér í ræðustól og segja: Ég er ósammála fjárlaganefnd um það að fjárlaganefnd eigi að fá gögnin og ég hef fyrirskipað stofnunum að láta ekki þingið fá gögn? Þetta snýst bara ofur einfaldlega um þetta. Það er nákvæmlega þetta sem hæstv. forsætisráðherra er að búa til sem fordæmi inn í framtíðina. Hæstv. forsætisráðherra telur

Ég á þetta, ég má þetta. Mér finnst þetta, ég ætla að gera þetta. Ég ætla ekki að virða lög sem tryggja rétt þingsins til upplýsinga. Flóknara er það ekki. Það er gild ástæða fyrir því að við búum við þrískiptingu ríkisvaldsins. Það er ástæða fyrir því að við höfum hingað til mestan part virt þá sömu þrískiptingu. Við viljum ekki að ráðherra traðki á rétti þingsins til að vinna vinnuna sína. Hlustum ekki á rök með tilvísun í forsögu sem skiptir ekki máli þegar þetta grundvallaratriði er undir. Einkunnarorð þingsins ættu að vera betri og innihaldsríkari og meira í takt við stjórnskipun landsins en: Ég á þetta, ég má þetta. Ég á þetta, ég má þetta. Ég ætla að gera þetta af því að mér finnst að ég eigi að mega gera þetta. Svona vinnum við ekki á þingi. Ráðherra sem segir: Ég á þetta, ég má þetta, verður að víkja.

Hér hefur stjórnarandstaðan dregið mjög brattar ályktanir af minnisblaði Alþingis um veitingu ríkisborgararéttar og samspil löggjafar- og framkvæmdarvalds.

Það breytir því ekki að téð minnisblað kallar ekki á þessa vantrauststillögu heldur kallar það á að Alþingi og dómsmálaráðuneyti finni raunverulega lausn á þessu máli. Það er ábyrgðarhluti í stjórnmálum að vinna að raunverulegum lausnum. Það er alveg ljóst af minni hálfu að valið nú snýst um að styðja ríkisstjórn undir forystu Katrínar Jakobsdóttur til áframhaldandi góðra verka, ríkisstjórn sem hefur skilað miklum málefnalegum árangri fyrir fólkið í landinu og hefur frekari áform um það, nú síðast með fjármálaáætlun sem kynnt var í gær. Ég styð þessa ríkisstjórn til áframhaldandi góðra verka í þágu lands og þjóðar.

Virðulegur forseti. Þetta mál snýst um það hvort Alþingi geti sinnt hlutverki sínu eftir því sem það telur best hverju sinni og hvort það fái þau gögn sem það telur sig þurfa eða ekki. Það skiptir engu máli hvaða mál var til afgreiðslu þegar Alþingi óskaði eftir þeim upplýsingum sem ekki fengust afhentar og voru kveikjan að þessu vantrausti. Málið snýst einfaldlega um að í því tilfelli fékk Alþingi ekki afhent þau gögn sem það óskaði eftir og að það var ráðherra sem neitaði að afhenda eða kom í veg fyrir að viðeigandi stofnun afhenti Alþingi þau gögn. Það má ekki líðast og alls ekki endurtaka sig. Við erum með þrískiptingu ríkisvalds og það er lögbundið hlutverk Alþingis að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og veita því aðhald. Alþingi getur ekki sinnt því hlutverki sínu ef það er háð geðþóttaákvörðunum framkvæmdarvaldsins um hvort það upplýsi þingið eða afhendi umbeðin gögn. Ákvæði 51. gr. þingskapa felur í sér þá meginreglu að Alþingi eigi aðgang að upplýsingum frá stjórnvöldum sem eru því nauðsynlegar til að þingið geti gegnt hlutverki sínu. Það má aldrei líðast að við umgöngumst þessa reglu eftir aðstæðum hverju sinni eða því hvort við erum fylgjandi því máli sem um ræðir eða ekki. Það að neita að afhenda Alþingi eða nefndum Alþingis umbeðin gögn er alger vanvirðing við Alþingi Íslendinga og kjörna fulltrúa. Til að Alþingi geti afgreitt hvaða mál sem er með viðunandi hætti þarf það að fá þau gögn sem máli skipta. Um það ætti ekki að þurfa að deila. Flokkur fólksins mótmælir harðlega að komið sé fram við Alþingi með þessum lítilsvirðandi hætti og styður því þessa vantrauststillögu.

Minnisblað sem skrifstofa Alþingis skilaði frá sér nýverið staðfesti það sem ítrekað hefur verið bent á, að ákvörðun hans um að beina því til undirstofnunar sinnar að skila ekki nauðsynlegum gögnum til þingsins, þvert á skilyrði laga, hafi komið í veg fyrir að hv. allsherjar- og menntamálanefnd gæti sinnt lögbundnum skyldum sínum.

að tilskilin gögn bærust nefndinni og hann hefði m.a. gefið Útlendingastofnun þau fyrirmæli að afhenda ekki gögnin. Með þessu háttalagi kom ráðherra í veg fyrir að þingið gæti unnið vinnuna sína, sem þinginu ber að sjálfsögðu að gera.

Það má spyrja sig hvort þessi hegðan ráðherra eigi að leiða til þess að hann fái á sig vantrauststillögu. Eru þetta slík afglöp í starfi að það leiði til þess að hann láti af störfum? Í mínum huga leikur ekki á því nokkur vafi. Það var ekki eins og ráðherrann hefði misstigið sig ómeðvitað og hefði í framhaldinu beðist afsökunar á vinnubrögðunum, heldur var ráðherrann algjörlega meðvitaður um gjörðir sínar. Með því kom hann í veg fyrir að þingið gæti sinnt sínum lögbundnu og stjórnarskrárbundnu skyldum. Ég á því ekki erfitt með að styðja tillögu um vantraust á ráðherra sem gerir slíkt og mun segja já við fram kominni vantrauststillögu.

Þau töluðu um ríkisborgararétt, Útlendingastofnun, útlendinga og dylgjur dómsmálaráðherra í garð þingmanna allsherjar- og menntamálanefndar. Ég veit ekki alveg hvort stjórnarliðar átti sig á því, að með því að saka okkur um

og gera lítið úr vönduðu minnisblaði skrifstofu Alþingis. Hvaða brýr er meiri hlutinn ekki til í að brenna í þessari vegferð sinni til að halda völdum? Nú hefur utanríkisráðherra endurtekið afstöðu dómsmálaráðherra um að smætta upplýsingarétt Alþingis ofan í eitthvert eftirlitsbox sem ráðherrar þykjast hafa skilgreiningarvald á, eins og það sé ráðherranna að meta hvaða upplýsingar þingið þurfi og hverjar ekki. Eiga þeir núna bara að fá að segja nei þegar við biðjum um upplýsingar í nefndum þingsins þegar við erum að vinna lög? Þetta eru skilaboðin sem hæstv. ráðherrar í ríkisstjórn eru að senda okkur. Í tilraun sinni til að afvegaleiða umræðuna um eigin lögbrot fór dómsmálaráðherra með ósannindi og dylgjur um aðra þingmenn, og hér er glæpurinn endurtekinn.

Þetta er ekki flóknara en það. Ákvæðið hefur víðtækt gildissvið og það eru ekki gerðar ríkar kröfur til þess hvernig mál, sem nefnd hefur til umfjöllunar, er afmarkað.

og eigi að fara frá völdum. Það er eðli stjórnarandstöðu á hverjum tíma. Engin ríkisstjórn og enginn ráðherra má vera án aðhalds stjórnarandstöðu. Málefnaleg gagnrýni er einn af hornsteinum lýðræðis. En, frú forseti, það skal játað að það hefur komið aðeins illa við mig að skynja það hversu persónuleg andúð á pólitískum andstæðingum er farin að vera ríkjandi þáttur í þessum þingsal á undanförnum mánuðum. Stjórnarandstaðan hefur ranglega haldið því fram að í minnisblaði frá skrifstofu Alþingis til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sé komist að þeirri niðurstöðu

rangt að halda því fram að ráðherra hafi bannað Útlendingastofnun að afhenda Alþingi umbeðin gögn. En það vekur athygli mína, frú forseti, að enn einu sinni fæst staðfesting á því að Píratar marka stefnuna hjá stjórnarandstöðunni, taka forystu í upphlaupsmálum. Flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin fylgja á eftir og eiga í fullu fangi með að halda í við Pírata. fram í.) Ég heyri það að þetta kemur illa við suma hér. Ég heyri það. En hvort uppskeran verður eins og til er sáð fyrir þessa þrjá flokka sem fylgja Pírötum og leiðbeiningum þeirra og forystu verður þannig að það skili árangri á kjördegi á eftir að koma í ljós. Ég ætla að efast um það. Hér í þessari umræðu hafa orð verið látin falla, sum stór. Það hafa verið ýkjur og það hafa verið rangar fullyrðingar en það hafa líka komið fram málefnaleg sjónarmið sem öllum er hollt að taka tillit til, ráðherrum og þingmönnum. Ég vona, frú forseti, að okkur auðnist eftir þessa umræðu og atkvæðagreiðslu að snúa okkur að þeim verkefnum sem eru svo mikilvæg og bíða okkar og þjóðin vill að við sinnum.

Frú forseti. Það var í sjálfu sér ekki margt sem kom á óvart í þessari umræðu um vantrauststillöguna á hendur hæstv. dómsmálaráðherra en það setur að mér beyg þegar hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar meiri hlutans gera stjórnarandstöðuþingmönnum ítrekað upp skoðanir og vilja og hugsanir.

Ég vona að þingmenn geti sett sig í þau spor að þeir þurfi einhvern tímann að vera í öðrum hlutverkum en þeir eru í núna. Það á líka við um hæstv. ráðherra. Hér verður væntanlega sett mjög hættulegt og mjög varhugavert fordæmi vegna valdmarkanna á milli löggjafans og framkvæmdarvaldsins

þessi tilhögun sé ekki til sóma og hér sé um lögfræðilega deilu að ræða. Hæstv. utanríkisráðherra orðaði það líka þannig og smættaði þetta niður í lögfræðilegt úrlausnarefni. Það er stef sem við heyrum oft héðan úr ræðustóli Alþingis en hér er miklu stærra málefni á ferðinni en að hægt sé að smætta það niður í lögfræðilegt úrlausnarefni sem síðan er hægt að álykta og gagnálykta um. Við erum að tala um fordæmisgildi til framtíðar. Við erum að tala um varnir löggjafarsamkomunnar gegn gerræði einstakra ráðherra eða framkvæmdarvaldsins.

að hún sé lituð af ásökunum um persónulegar ástæður eða illvilja, eins og það hefur verið

Við leggjum þessa tillögu fram til þess að verja Alþingi, til að verja löggjafann gegn ofríki og geðþóttaákvörðunum ráðherra og til að verjast því til framtíðar að Alþingi sé hindrað í lögbundnum störfum sínum.

að Alþingi eigi aðgang að upplýsingum frá stjórnvöldum sem eru því nauðsynlegar til að þingið geti gegnt hlutverki sínu.“ Ekkert hér á vegum Flokks fólksins varðar það hvort við eigum að veita ríkisborgararétt. Það er enginn vafi á því, þetta er bara spurning um lög. Alþingi fór fram á upplýsingar frá stjórnvöldum. Ráðherrann kom í veg fyrir afhendingu þeirra. Ráðherra braut lög. Þannig vó hann gegn stjórnarskrárvarinni þrígreiningu ríkisvaldsins og lýðræðishlutverki og löggjafarvaldi Alþingis. Eins og ég sagði í upphafi: Ráðherra dóms og laga verður að vera hafinn yfir

Það er mikilvægt að hér í þessum sal ræðum við staðreyndir af skynsemi og yfirvegun og mannúð þegar um slíka viðkvæma málaflokka er að ræða. Grundvöllur vantrauststillögunnar byggir á veikum lögfræðilegum grunni. Rökstuðningur stjórnarandstöðunnar hér í dag hefur engu bætt við. stöndum hins vegar frammi fyrir gríðarlega mikilvægu verkefni, að verja lífskjör þjóðarinnar við sérstakar efnahagslegar aðstæður. Einbeitum okkur að því verkefni. Það er afstaða okkar í Framsókn og því munum við greiða atkvæði gegn vantrauststillögunni hér í dag.

Frú forseti. Ég ætla að fara yfir það nokkrum orðum hvernig stjórnarliðar og ráðherrar hafa rökstutt það að þeir styðji ekki þessa vantrauststillögu. Rökin sem notuð hafa verið hafa snúist um eitthvað annað en efni tillögunnar. Hér hefur hver komið upp í pontu á fætur öðrum og sagt: Þetta snýst um meiðyrði og brigslyrði ráðherrans. Þess vegna er tillagan sett fram. Af hverju segja stjórnarliðar þetta og ráðherrar? Það er vegna þess að þannig geta þeir rökstutt fyrir sjálfum sér að það eigi að fella vantraustið. Þeir treysta sér ekki í að kjarna efnið sem á bak við tillöguna er; hið raunverulega lögbrot ráðherrans sem kom í veg fyrir það að Alþingi gæti sinnt hlutverki Menn hafa notað hér sem rök langan málahala í stofnunum. Hugsið ykkur það. Það er svo mikið að gera í stofnunum að ég má brjóta lög. Ég á ekki að setja meiri pening í stofnanirnar eða breyta lagaumgjörðinni. Nei, þegar málahalinn er orðinn of langur, þá má ég brjóta lög. Við þurfum að leiða ágreining í jörð, sagði varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Nákvæmlega. Við þurfum einmitt að leiða ágreininginn í jörð en ekki að brjóta lögin. Það er þannig sem við vinnum. Leiðum fyrst ágreining í jörð til þess að við getum unnið eftir breyttu verklagi. Það var vissulega áhugavert, þótt hæstv. ráðherrar væru að verja samráðherra sinn, hvað þeir gáfu sér góðan tíma í það að benda á að ráðherrann hefur á köflum verið eins og fíll í postulínsbúð í störfum Það hafa ráðherrarnir ítrekað komið inn á, m.a. bent á brigslyrðin og meiðyrðin og framgöngu hans í öðrum málum. Ég tek heils hugar undir það en þetta er ekki andlag þeirrar tillögu sem hér liggur fyrir. Við erum að ræða um það hvort við eigum að setja fordæmi fyrir því, að gefnum einhverjum ákveðnum forsendum, með vísan í eitthvað sem á sér rætur í fortíðinni, að við getum mögulega komist að þeirri niðurstöðu að ráðherra sé á einhverjum tímapunkti heimilt að brjóta lög, að koma í veg fyrir það að þingið fái gögn til að setja lög. Hæstv. fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins setti einhvers konar met hér áðan. Trompar kerfið fólkið? spurði hann. Trompar kerfið fólkið? Allsherjar- og menntamálanefnd, öll nefndin, var sammála um að biðja um þessi gögn fyrir fólkið sem sótti um en það var hins vegar kerfið sem kom í veg fyrir það að fólkið fengi inn í nefndina gögnin sem áttu að fylgja umsögnunum og því varð í sumum tilvikum ekkert úr því að fólkið fengi úrlausn sinna mála hjá nefndinni. Það er nákvæmlega kjarni málsins og fram hjá þessu komast menn ekki.

Ég stend við það sem ég sagði í minni fyrri ræðu, að út frá þeim ræðum sem hér hafa verið fluttar og út frá þeim gögnum sem liggja fyrir þá eru dregnar allt of brattar ályktanir, sem leiða mig ekki að því að hægt sé að samþykkja vantraust á hæstv. dómsmálaráðherra. Ályktanir eru dregnar langt umfram efni þeirra gagna sem liggja fyrir og mjög stór orð látin falla. Eins og ég segi, þó að umræðan hafi að miklu leyti verið málefnaleg þá eru látin falla mjög stór orð sem ég get ekki fallist á og

Þingmenn Vinstri grænna munu leggjast gegn þessari tillögu. Þar með erum við ekki að smætta það viðfangsefni sem hér er til umræðu, eins og gefið hefur verið til kynna af einhverjum hv. þingmönnum stjórnarandstöðunnar. Við erum einfaldlega að benda á

eftir upplýsingum sem það þarf til að sinna störfum sínum er skýlaus, víðtækur og gríðarlega mikilvægur. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn og ekki má leyfa ráðherrum að taka sér það vald að ákveða hvaða upplýsingar þingið eigi að fá og hverjar ekki. Ef við samþykkjum það einu sinni erum við að setja fordæmi sem er ekki bara hættulegt heldur beinlínis andstætt stjórnskipan lýðveldisins Íslands, enda upplýsingaréttur þingsins tryggður í 54. gr. stjórnarskrárinnar. Þess vegna leggjum við til vantraust gegn dómsmálaráðherra til að standa vörð um grundvallarstjórnskipan Íslands. Um það snýst þessi tillaga og ekkert annað.

kerfið almenning, heitir það þegar á að réttlæta brot á lögum. Þingflokkur Viðreisnar stendur heils hugar með vantrauststillögunni.

að ráðherra hafi brotið lög. Það er pólitísk niðurstaða. Það er pólitísk niðurstaða að draga þá ályktun af þessu minnisblaði að hæstv. ráðherra hafi brotið lög. Hæstv. ráðherra hefur ekki fyrirskipað undirstofnun að fylgja ekki lögum. Aftur á móti hljóp í kekki milli allsherjar- og menntamálanefndar, Útlendingastofnunar og ráðuneytisins og það er alveg ljóst að það fyrirkomulag sem farið hafði verið eftir var komið út í skurð. Við höfum núna, að ég hélt, fundið nýja og betri leið

Ég vona að við getum horft til framtíðar, hætt að horfa til fortíðar (Forseti hringir.) og hætt að draga pólitískar ályktanir af því sem hérna stendur. Horfum bara á lögin. Það er alveg skýrt að þingið á rétt á upplýsingum, það er alveg skýrt, og þær hafa borist þinginu.

Það þýðir ekki að ég þurfi að leggja fram vantrauststillögu til að sýna fram á það vantraust mitt. Ef svo væri, þá þyrftum við að ganga í gegnum þetta ferli á hverjum degi enda

Það er sýnt fram á að ráðherra hafi brotið lög. Þingmenn og ráðherrar meiri hlutans koma og segja: Nei, þið meinið í rauninni eitthvað annað, þið meinið í raun og veru að ykkur er illa við dómsmálaráðherra. Þetta heitir gaslýsing,

Virðulegi forseti. Það ætti að vera öllum ljóst eftir umræður dagsins að ágreiningur er uppi um lögfræðilegt álitaefni. Stjórnarandstaðan hefur teiknað upp þá mynd að minnisblað Alþingis beri með sér að augljóst sé að ráðherra hafi brotið lög þótt minnisblaðið fjalli að sjálfsögðu ekkert um það og gleymir því að hér sitja þingmenn en ekki dómarar. Aðalatriðið hér er að Alþingi hefur fjórum sinnum, ekki einu sinni, ekki tvisvar, ekki þrisvar heldur fjórum sinnum, á síðasta ári afgreitt lög um veitingu ríkisborgararéttar hér í þessum þingsal. Fullyrðingar stjórnarandstöðunnar standast því enga skoðun. Þrátt fyrir að ágreiningur sé uppi um túlkun á 51. gr. þá hefur Alþingi sinnt þessu hlutverki sínu og tilefni vantrauststillögunnar er ekkert.

Hlutverk stjórnarandstöðunnar er að veita ríkisstjórninni og framkvæmdarvaldinu aðhald en það er svo sannarlega ekki hlutverk stjórnarandstöðunnar að minna ríkisstjórnina á að starfa lögum samkvæmt og sérstaklega eftir stjórnarskránni og lögum um þingsköp. Ég hef margoft sagt það hér í pontu að hér ríkir þingræði en ekki ráðherraræði og þegar stjórnvöld hafa brugðist lögbundinni skyldu sinni til að verða við beiðni þingsins um að afhenda nauðsynleg gögn og upplýsingar samkvæmt þingskapalögum, að beiðni og ákvörðun ráðherra, hefur ráðherra farið á skjön við lög um þingsköp og við meginregluna um þrískiptingu ríkisvaldsins. Þetta er grafalvarleg staða sem er hér uppi, virðulegi forseti, og vinnubrögð ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili hafa ekki verið Alþingi til sóma og hafa grafið undan trausti almennings til lýðræðisins. Orðræða hæstv. ráðherra sem hingað hafa komið og afvegaleitt umræðuna á þann hátt að þetta snúist um útlendingamál frekar en brot ráðherra á þingskapalögum (Forseti hringir.) og vanvirðingu við meginregluna um þrískiptingu ríkisvaldsins, er heldur ekki Alþingi til sóma og hreinlega til skammar.

heldur beinlínis hreykt sér af því að hafa fyrirskipað undirstofnun að fylgja ekki lögum, þingskapalögum, og þar með meinað þinginu um þær upplýsingar sem það þarf til að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Þetta gerir hann vegna þess að honum finnst að lögin eigi að vera öðruvísi en þau eru, að Alþingi eigi að vinna öðruvísi en það gerir. Með því að láta brot ráðherra óátalin, með því að styðja hann í embætti með atkvæði sínu hér í dag, eru þingmenn að setja alvarlegt fordæmi um það hvernig stjórnskipan okkar virkar. Með því eru þingmenn að samþykkja það að ráðherra geti neitað Alþingi um gögn eftir eigin geðþótta, vegna skoðana sinna á því hvort, hvenær og hvernig og að hvaða leyti Alþingi eigi rétt á gögnunum.

Forseti. Dómsmálaráðherra braut gegn upplýsingarétti Alþingis Íslendinga. Það er svo einfalt. Dómsmálaráðherra hefur ítrekað lýst því yfir að það hafi verið hans ákvörðun og á hans ábyrgð að koma í veg fyrir afhendingu gagna frá stjórnvaldi, þvert á það sem þingskapalög kveða á um. En þar segir, eins og hefur komið fram, að stjórnvaldi beri að skila gögnum til fastanefnda Alþingis innan gefins tímafrests svo að þingið geti sinnt hlutverki sínu. Dómsmálaráðherra hefur með þessu brotið gegn þingskapalögum. Ætlum við að taka þessu með léttúð og setja fordæmi um að það sé í lagi að gera þetta? Á hvaða vegferð erum við þá komin, forseti? Er það virkilega fordæmi sem við viljum setja? Dómsmálaráðherra hefur farið út fyrir sitt svið og brotið gegn þingskapalögum. Alþingi fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar og ráðherra má ekki láta eigin geðþótta ráða þar för. Forseti. Ég vona að hv. þingmenn átti sig á því hvaða fordæmi er verið að setja hér í dag.

Herra forseti. Þetta mál sem hér er fyrir framan okkur snýst um valdmörk, snýst um það hversu langt ráðherra má ganga og það snýst um rétt Alþingis til þess að vinna vinnuna sína. Það er rétt, sem hefur komið fram hjá hv. formanni allsherjar- og menntamálanefndar, að það kastaðist í kekki á milli nefndarinnar, ráðuneytisins og Útlendingastofnunar. Allsherjar- og menntamálanefnd, öll nefndin, brást við því með því að biðja um gögn með vísan í þingsköp Alþingis. Það er gefinn sjö daga frestur í þeim lögum. Allsherjar- og menntamálanefnd gaf lengri frest vegna þess að nefndin var sammála því að hún þyrfti gögnin og ætti rétt á þeim til þess að setja lögin. Gögnin bárust ekki innan þessa frests; ítrekað og aftur og aftur. Það breytti því hvernig lögin litu út. Það voru vissulega sett lög en það voru öðruvísi lög en hefðu annars verið sett.

Þingræðisregla stjórnarskrárinnar er skýr. Á meðan meiri hluti þings ver ráðherra vantrausti ber allur meiri hlutinn ábyrgð á honum og hans störfum, ekki bara flokkssystkin ráðherrans. Ég hvet alla þingmenn á Alþingi Íslendinga, hvar í flokki sem þeir standa, til að hugsa hér á eftir fyrst og fremst til framtíðar, fyrst og fremst til stjórnskipunar landsins, hugsa til virðingar Alþingis og þess að landslög séu virt. Það skiptir máli að við sendum skýr skilaboð um einmitt það út til þjóðarinnar. Ég hvet alla þingmenn til að greiða atkvæði með meiri hagsmunum frekar en minni í þágu þings, í þágu þjóðar. Herra forseti. Hvert erum við komin ef við munum samþykkja það hér að láta það viðgangast að brjóta lög? Hvaða skilaboð sendum við samfélaginu, því sama samfélagi og við ætlumst til að hlýði þeim lögum sem sett eru hér á hinu háa Alþingi Íslendinga? Hvert erum við komin ef fordæmið sem við sendum út í samfélagið styður það að brjóta lög? Það er spurning sem ég held að við verðum öll að velta verulega vandlega fyrir okkur áður en við greiðum atkvæði. Í öðru lagi: Allt þetta bull og allt þetta mal og allt þetta mas um það að einhverjir séu að stýra stjórnarandstöðunni í einhverri pólitískri herferð

en sú er alls ekki raunin. Við erum að ræða grundvallaratriði þar sem skjöl frá Útlendingastofnun koma jú við sögu, en grundvallaratriðið er það að Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra beitti sér gegn afhendingu gagna til Alþingis. Hann fékk stofnunina með sér í það lið og gerði hana samseka í brotum á 51. gr. þingskapalaga. Stjórnarflokkarnir eru með mjög skýra talpunkta, það er réttmætur ágreiningur, lögfræðilegur vafi eða lögfræðilegur ágreiningur eftir því hvaða flokkur talar. Eini ágreiningurinn hér er að Sjálfstæðisflokknum finnst annað. Sjálfstæðisflokknum finnst að Alþingi eigi að semja lög öðruvísi og þess vegna finnst þeim vera ágreiningur. Í atkvæðagreiðslunni hér á eftir fáum við að sjá hversu langt flokkshollustan nær, orðnir (Forseti hringir.) flokkshollir Sjálfstæðisflokki umfram allt, hvort spádómsorðin um að þau yrðu öll Framsóknarmenn í þessu stjórnarsamstarfi séu orðin að því að þau séu öll Sjálfstæðismenn inn við beinið.

Einstaklingur sem óskar eftir ríkisborgararétti til Alþingis Íslendinga sendir umsókn til Alþingis. Alþingi felur stjórnsýslustofnun að veita umsögn um þá umsókn.

verið rætt um þrískiptingu ríkisvalds, upplýsingarétt Alþingis, eftirlitshlutverk þingsins og mikilvægi þess að þingið geti veitt framkvæmdarvaldinu aðhald. Eru þetta kjarnaatriði þess máls sem við höfum verið að ræða hér í dag? (Gripið fram í: Já.) Mér sýnist ekki. Alþingi er í þessu máli að kalla eftir því að stjórnkerfið, Útlendingastofnun í þessu tilviki, framleiði gögn,

framkvæmdarvaldið búi til gögn sem ekki eru til og þess vegna er búið að slíta allar lagareglur sem um þessi efni fjalla algjörlega úr eðlilegu samhengi. (Forseti hringir.) Þegar í lögum er talað um þingbundna stjórn, upplýsingarétt, eftirlitsvald Alþingis o.s.frv. er verið að ræða um allt annað en hér er undir. Það eru engin lög undir hér sem hægt er að segja að hafi verið brotin.

Ef þessi þróun heldur áfram í samskiptum Alþingis við ráðherra, þá verður skapað hættulegt fordæmi fyrir því að ráðherrar sinni bæði hlutverki löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins — í umboði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ég held að við getum öll sammælst um að það geti ekki verið hollt fyrir réttarríkið.

Áður en umsókn um ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi skal Útlendingastofnun fá um hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda. Enn fremur skal Útlendingastofnun gefa umsögn um umsóknina.“ — Enn fremur skal

Dómsmálaráðherra hefur sannað það með sífelldum afglöpum og vanvirðingu í störfum sínum að hann er fullkomlega vanhæfur. (Forseti hringir.) Framkvæmdarstjórn Ungra Vinstri grænna hvetur þingheim eindregið til þess að styðja tillöguna, það er löngu tímabært að fella þennan stjórnlausa ráðherra af stóli.“ Þetta er

Hæstv. forseti. Ég hafði ekki hugsað mér að koma hingað upp til að tjá mig meira um þetta mál eða um atkvæðagreiðsluna, en þó er það þannig, og verður að koma skýrt fram úr þessum ræðustóli, að það er alvanalegt að ráðuneyti taki saman gögn, reikni jafnvel út og búi til alls kyns efni, skýrslur, upplýsingar og annað, sem liggur jú líklega fyrir í ráðuneytunum en er kannski ekki alltaf allt í sömu möppunni. Þetta gerist á hverjum degi í Stjórnarráðinu. Það er ekkert óvenjulegt við það að Stjórnarráðið taki saman gögn,

að stjórnkerfið framleiði gögn sem þarf til þess að taka ákvarðanir á Alþingi um lagasetningu, (Gripið fram í.) framleiði gögn — að sjálfsögðu, enginn ágreiningur er um að það er hlutverk stofnunarinnar að skila þessum gögnum til þingsins þegar það er hægt. Það sem ráðherrann hefur gert í þessu máli er ekkert annað en það að málin séu unnin í réttri röð. Það er algerlega fráleitt að segja að ráðherrann hafi haldið gögnum, sem ekki eru til, frá þinginu. Þetta er algerlega fráleit nálgun

Virðulegur forseti. Upplýsingaréttur þingsins er til þess fallinn að þingið geti sinnt sínum löggjafarstörfum, þar á meðal búið til löggjöf, ekki bara í aðhaldi sínu og eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Við skulum bara árétta þetta fyrir lögfræðingnum Bjarna Benediktssyni. Stjórnvöldum er einfaldlega skylt samkvæmt stjórnarskrá, samkvæmt 51. gr. þingskapalaga, að afhenda þinginu þau gögn sem það óskar eftir til að geta sinnt starfi sínu. Samkvæmt sömu ákvæðum er stjórnvöldum líka skylt að taka saman upplýsingar, vinna úr þeim svör við spurningum þingmanna um hin ýmsu álitaefni sem upp kunna að koma við vinnslu lagasetningar.

Ráðherrum ber einfaldlega skylda til að taka þessar upplýsingar saman og undirstofnanir bera þessa skyldu líka. Um það snýst þetta. Það er brotið gegn þessari skyldu og hér er verið að draga þessa skyldu í efa. Það er þetta fordæmi sem verið er að setja og verið að innsigla af stjórnarliðum á Alþingi Íslendinga. Forseti. Öllum ber okkur að fylgja lögum og þar eru ráðherrar auðvitað meðtaldir. Raunar ber ráðherrum að vera fyrirmyndir almennra borgara hvað það varðar, fyrirmyndir sem hafa lögin í hæstu hávegum. Það er því bersýnilega og augljóslega óverjandi þegar ráðherra dómsmála brýtur gegn ákvæðum þingskapalaga. Það er enn fremur ótrúlega undarlegt að ríkisstjórnin raði sér hér upp í pontu og verji ráðherrann. Við eigum að geta treyst því að ráðherra fari ekki með lagabókstafinn eftir hentisemi eða geðþótta. Ráðherrum í ríkisstjórn ber að fara að lögum og hér er þingbundin stjórn. Alþingi má og á að afla þeirra gagna sem það þarf til að geta unnið sína vinnu. Ef þingnefnd krefst þess að fá upplýsingar frá stjórnvaldi þá skal stjórnvaldið verða við þeirri beiðni. Þetta er mjög skýrt. Þessi atkvæðagreiðsla snýst í raun og veru aðeins um eitt, hvort þingheimur standi með þrískiptingu ríkisvaldsins og lýðræðinu sjálfu eða ekki.

Forseti. Við greiðum hér atkvæði um vantrauststillögu sem byggir á minnisblaði frá skrifstofu Alþingis. Minnisblaðið er ekki formlegt lögfræðiálit. Minnisblaðið getur ekki leitt augljósan ágreining um lögfræðilegt álitaefni sem hér er uppi í jörðu. Minnisblaðið fjallar ekkert um það leikrit sem þessi vantrauststillaga á að byggja á. Vantrauststillagan er vanhugsuð, vanreifuð og byggð á sandi.

Nei, og ég mun aldrei skila þig, hv. þingmaður. Þessi gögn eru ekki til. Þingið getur ekki krafist gagna sem eru ekki til

þ.m.t. sjálfstæðum stjórnvöldum, eða að teknar verði saman upplýsingar út af máli sem nefndin hefur til umfjöllunar skal stjórnvald verða við beiðni nefndarmanna þess efnis eins skjótt og unnt er og eigi síðar en sjö dögum frá móttöku beiðninnar.“ að teknar verði saman upplýsingar út af máli sem nefndin hefur til umfjöllunar …“ — ákvæðið nær ekki bara til gagna, líka til þess að teknar verði saman upplýsingar. Ég segi já.

þann 25. október 2022 lýsti dómsmálaráðherra því yfir að hann tæki fulla ábyrgð á því að Útlendingastofnun hefði ekki afhent Alþingi þau gögn sem til þyrfti svo að þingið gæti afgreitt umsóknir um ríkisborgararétt. Ráðherrann telur sig sem sagt geta handstýrt því með gerræðislegum hætti hvort Alþingi fái að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Þingmaður segir já.

Þetta snýst ekki um útlendingalög, þetta snýst ekki um ríkisborgararétt, þetta snýst um gjörðir og verk ráðherra. Þetta er ekki bara venjulegur Jón úti í bæ, þetta er hæstv. dómsmálaráðherra,

Virðulegi forseti. Mig langar fyrst og fremst að ítreka að þetta snýst ekki um einstaka mál, svo sem um veitingu ríkisborgararéttar, og þetta snýst alls ekki um útlendinga, bara svo að það sé á hreinu.

Ég minni líka á að ráðherrar hafa komið hingað upp hver á eftir öðrum og réttlætt skítleg vinnubrögð hæstv. dómsmálaráðherra sem leiddu til þess að þingið hefur ekki getað sinnt lögbundnum störfum sínum. Vanvirðing hæstv. dómsmálaráðherra við lög um þingsköp og meginreglur um þrískiptingu ríkisvalds hefur náð hæstu hæðum hér á Alþingi og ráðherra þessarar ríkisstjórnar sömuleiðis með því að verja þessa hegðun. Hér erum við að segja stopp og við erum að leggja fram þessa

Samkvæmt lögum um ríkisborgararétt skal Útlendingastofnun skila umsögn til Alþingis. Alþingi fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar og hefur undanfarna áratugi gert slíkt tvisvar á ári og gerir slíkt með lögum. Það kemur því ekki á óvart að tvisvar á ári þurfi Útlendingastofnun að skila Alþingi Íslendinga umsögn um þær umsóknir sem þangað berast. Það eru fleiri stofnanir og ráð sem þurfa að gera slíkt við þingmál: Fjármálaráð þarf að skila Alþingi áliti við þingmál sem hér eru til meðferðar. Megum við t.d. búast við því að hæstv. fjármálaráðherra banni fjármálaráði að skila Alþingi nauðsynlegum umsögnum við þingmál sem berast til Alþingis? Megum við búast við því að slíkt verði uppi á teningnum næst

En það leikur enginn vafi á því, virðulegi forseti, að framkvæmdarvaldinu ber að veita löggjafanum upplýsingar þegar eftir þeim er leitað og stjórnvöldum ber að veita þingnefndum upplýsingar og taka saman, útbúa upplýsingar, þegar eftir því er leitað samkvæmt 51. gr. þingskapalaga. Við þurftum ekkert minnisblað til að staðfesta þetta. Þetta liggur í augum uppi. Eina fólkið sem er hér í þessum sal að sá einhverjum lagalegum vafa um þennan skýlausa rétt Alþingis er hæstv. forsætisráðherra, það er fólkið á ráðherrabekknum hérna, það eru stjórnarliðar, þingmenn Vinstri grænna, þingmenn Sjálfstæðisflokksins og þingmenn Framsóknarflokksins.

Herra forseti. Frumlegast útgáfan af vörn hjá ríkisstjórnarflokkunum og einstaka talsmönnum ríkisstjórnarinnar er sú að gögnin séu ekki til.

Þingið hefur fengið þessi gögn án nokkurra refja árum saman. Það var ekki fyrr en hæstv. dómsmálaráðherra fór gegn lögum og bannaði stofnuninni að senda þinginu gögnin sem einhver lögfræðilegur vafi varð til. Sá lögfræðilegi vafi er enginn. Þetta er algjörlega skýrt í lögum um ríkisborgararétt. Þetta er algjörlega skýrt í lögum um þingsköp Alþingis og það er algerlega skýrt

Á árunum 985 til 1001 var Þorgeir Ljósvetningagoði Þorkelsson lögsögumaður. Á þeim tíma risu upp deilur milli kristinna manna og heiðinna. Þorgeir var þá leiðtogi síðarnefndra, en leiðtogi kristinna manna var Síðu-Hallur. Sagt er að til að komast að niðurstöðu hafi Þorgeir lagst undir feld í nokkurn tíma og síðan ákveðið að Ísland skyldi vera kristið en leyfa útburð barna, át á hrossakjöti og blót ef það var gert í laumi. Ég stend hérna og upplifi það að ég er eins og vindpoki á flugvellinum uppi á Sandskeiði.

Sem sagt, hér var forsætisráðherra að lýsa sig ósammála því að allsherjar- og menntamálanefnd hafi átt rétt til þess að kalla eftir þeim gögnum sem nefndin þurfti til að vinna frumvarp sem hún var með til umfjöllunar.

Ég get tekið undir að það eru stór orð og það er þungt að heyra forsætisráðherra Íslands gera atlögu að upplýsingarétti Alþingis til að verja eigin völd. Það eru ekki málefnalegar ástæður fyrir því

Forseti. Það hefur verið áhugavert að heyra stjórnarliða, og sérstaklega í Sjálfstæðisflokknum, láta þetta mál snúast um allt annað en þá tillögu sem hér liggur fyrir, en við það hefur Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega undirstrikað einbeittan og ítrekaðan brotavilja Jóns Gunnarssonar og flokksins alls. Flokkurinn stendur óskoraður að baki því að dómsmálaráðherra standi í vegi fyrir lagasetningu Alþingis. Þeir vilja bara helst að hann geri meira af því. Og hver er síðan virðingin fyrir lýðræðislegu samtali hér í salnum þegar stjórnarliðar láta eins og við séum í einhverri pólitískri herferð þegar við erum að benda á efni máls þannig að þau benda bara á valdastólana? Þar vantar málefnalegu rökin. Rifjast því miður upp atkvæðaskýringar sem hér voru látnar falla síðast þegar Vinstri græn vörðu dómsmálaráðherra vantrausti

Sama jarmið heyrum við nú frá þingflokksformanni Vinstri grænna. Þetta snýst ekkert um efni máls. Þetta snýst um blinda hollustu.

Herra forseti. Það er skiljanlegt að hv. þingmenn meiri hlutans reyni að mála þetta upp sem pólitískt mál stjórnarandstöðu gegn stjórninni, annars vegar til þess að geta réttlætt sitt atkvæði hér í dag, sem sannarlega er á pólitískum forsendum eins og hefur ítrekað komið fram í ræðum hv. þingmanna meiri hlutans hér í dag, hins vegar af því að þetta eru sannarlega ekki fyrstu afglöp téðs ráðherra en það er hér sem steininn tekur úr. Og þar held ég að við séum bara öll sammála og ættum að vera það. 51. gr. þingskapa er notuð til þess að afla ýmissa gagna við löggjafarvinnu hér á þingi í nefndarstörfum, gagna sem eru til og gagna sem taka það saman, jafnvel minnisblaða sem stjórnvöld þurfa að útbúa sérstaklega fyrir nefndina. Mig langar til þess að biðja hv. þingmenn að stíga aðeins út úr núinu og inn í framtíðina og líta til baka til 30. mars 2023 þegar meiri hluti Alþingis vefengdi með formlegum hætti